Будь ласка, займайте робочі місця. Зараз всі займуть робочі місця, і ми проведемо реєстрацію.

Отже, колеги, готові, так? Вадим…

Зареєстровано 334 народних депутати. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Сьогодні день народження у нашого колеги Лева Підлісецького. Привітаємо з днем народження! нагадати, що сьогодні ми маємо 30 хвилин на виступи від народних депутатів, не від фракцій, а від народних депутатів. І зараз, хто має намір взяти участь в обговоренні, прошу провести запис. Прошу включити систему запису і прошу записатись. Хочу також нагадати, колеги, перед тим, як ми розпочнемо, що сьогодні, згідно закону, в нас передбачений звіт Рахункової палати. Звіт Рахункової палати відбувається, згідно закону, за наступною процедурою. Доповідь Голови Рахункової палати Валерія Пацкана - 20 хвилин. Потім відповіді доповідача на запитання - 20 хвилин. Потім - виступ від представника комітету. Потім - виступи від депутатський фракцій. І потім аж виступи від народних депутатів. І ще, колеги, перед тим як розпочати виступи від народних депутатів, я хочу зробити повідомлення. Сьогодні п'яті роковини загибелі Героя України генерала Сергія Кульчицького. Я мав високу честь знати його особисто. Разом з генералом навесні 14-го року створили перший добровольчий батальйон з числа самооборони Майдану. Він був для наших хлопців справжнім батьком, генерал знав, що таке відповідальність, особисто відповідав за бійців, за державу. Ніколи генерал Кульчицький не пропонував би референдум про капітуляцію перед Росією, не така він людина. Великий українець і великий воїн, вічна пам'ять і слава вірному сину українського народу генералу Кульчицькому! Вшануємо героя хвилиною мовчання.

Дякую. Герої не вмирають! Шановні колеги, шановні громадяни України, закінчується ця каденція цього парламенту. На жаль, за 4,5 роки можна констатувати, що жодного позитиву цей парламент зробити не зміг. На жаль, можна констатувати, що навіть після президентських виборів, де народ України чітко показав свої пріоритети, що пріоритети народу України – це закінчення війни, що громадяни України більше не можуть терпіти височенні тарифи, що громадяни України вимагають відновлення економіки, що громадяни України вимагають від народних депутатів виконання їх передвиборчих обіцянок, однією з яких було встановлення відкритих виборчих списків, на жаль, жодне з цих моментів діючі народні депутати не звертають уваги. Ми розуміємо, що в цьому парламенті жодного конструктиву вже бути не може. однозначно ця трибуна, цей зал – це підготовка до виборчого процесу. І ми маємо розуміти, хто прийде в цю залу після виборів. Повинні прийт и люди, які дійсно будуть працювати задля України. І я впевнений, що новий парламент зможе зробити кроки щодо встановлення, відновлення миру і територіальної цілісності нашої держави. Новий парламент зробить все для того, щоб відновити економіку і знизити тарифи для наших громадян. Новий парламент зробить все, щоб дійсно спонукати правоохоронні органи до розслідування жахливих злочинів останніх 5 років, починаючи від загибелі людей на Майдані загибелі людей в Одесі 2 травня 2014 року. Саме ці люди мають прийти до українського парламенту. Саме ці люди мають продемонструвати громадянам України і всьому українському суспільству, світовому співтовариству, що, дійсно, в Україні перемагають здорові нормальні сили. На жаль, колеги, при всій повазі до вас, чотири з половиною роки, майже п'ять, закінчується наша каденція. І знову ж таки кажу, що жодного позитиву цій Раді не вдалося зробити. Ми маємо йти на вибори, маємо продемонструвати громадянам України, хто може керувати країною. А країною можуть керувати нормальні і професійні порядні люди. Дякую за увагу. Дякую. Я запрошую до слова народного депутата Васюника. Будь ласка, народний депутат Бондар. 10:12:45 БОНДАР М.Л. Дякую. Бондар Михайло, 119-й виборчий округ. Я також мав честь знати Сергія Кульчицького, служити під його керівництвом. Тому честь і хвала таким людям! Честь і хвала всім тим, хто віддав своє життя за Україну, за її суверенітет! Якось сумно сьогодні починається, дійсно, згадали Сергія, згадуємо всіх хлопців, які поклали своє життя. І сьогодні з самого ранку знову ж таки Я як голова підкомітету вугільної промисловості хочу висловити співчуття родинам двох шахтарів, які сьогодні зранку також віддали своє життя, добуваючи вугілля, добуваючи якраз якраз цей ресурс, який потрібний для енергетичної незалежності нашої держави. Сьогодні під ранок на шахті "Лісова" (це Сокальський район) стався обвал і загинули два гірника. Я хочу звернутися до уряду, до Міністерства енергетики, до керівництва області і району: доложити максимум зусиль, щоб родини не були забуті, щоб доложити максимум зусиль, щоб були виплачені всі кошти, допомогти з похованням тих хлопців. Тому що два роки назад, на жаль, така сама трагедія була на шахті "Степова", було вісім загиблих, і, дякуючи оперативно спрацьованим діям і області, і уряду, всі ці виплати були Тому також хочу звернутися, щоб і в цей раз так само було оперативно все опрацьовано. Ще раз хочу виразити співчуття загиблим і звернутися до уряду, щоб у максимально короткі терміни були проведені виплати, і відповідно відповідно не були забуті гірники. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я запрошую до слова народного депутата Бахтеєву. Шановні колеги, згідно статті 53 Конституції України та статті 62 Закону України "Про вищу освіту", держава гарантує громадянам право на отримання вищої освіти. Керівництвом МОЗ в черговий раз грубо порушені Конституція і закони України та ставлять мрію майбутніх лікарів під загрозу. 21 травня випускники всіх медичних вузів України здали ліцензійний іспит "Крок 2", законність і коректність якого під сумнівом. Кількість запитань його збільшилася на 25 відсотків, у студентів була лише одна хвилина, в той час як у США не менше 5 хвилин за такі запитання. На першій сторінці тесту не були вказані автори тесту, і немає гарантії, що тест складений українськими викладачами, згідно українських протоколів. Включено в тест "Крок" американський "Степ" - це головне порушення, студенти не були забезпечені підручниками для підготовки до цих тестів. Протягом 6 років студенти навчалися за програмою підготовки фахівців, яка базувалася на протоколах діагностики і лікування, яка прийнята в Україні, а тести складають по-американськи. Спочатку потрібно поміняти навчальні програми, а вже потім давати студентам подібні тести. МОЗ ставить на українських студентах-медиках експерименти, в результаті, яких більшість з них просто залишиться без дипломів. Бажання МОЗ, щоб було менше лікарів і як можна більше хворих, це недопустимо! Студенти-медики Вінниці, Сум, Тернополя, Києва, Запоріжжя та інших міст України вже мітингували біля будівлі МОЗ. Сьогодні 50 відсотків студентів навчаються за контрактом і платять свої гроші за навчання. Є сім'ї, які взяли кредити, продали квартири, щоб діти змогли здійснити мрію свого життя – стати лікарем. Багато студентів, щоб заплатити за навчання важко і старанно працюють після занять. Неможливо без емоцій дивитись відео-звернення студентів-медиків в YouTube, в якому майбутні лікарі просять допомоги та захисту. Псевдореформи команди МОЗ потрібно негайно зупинити. Знищили медиків, а зараз взялися за студентів? Верховна Рада просто зобов'язана захистити українських дітей від непрофесіоналізму і некомпетентності керівництва МОЗ в не дозволити вкрасти мрію українських дітей стати лікарями і працювати на благо України та українського народу. Всім здоров'я та миру! Сьогодні на Львівщині на шахті "Лісова" об'єднання "Львіввугілля" відбулася велика трагедія - загинуло двоє шахтарів. Я прошу оголосити хвилину мовчання за загиблими українськими шахтарями.

Щиро дякую. Я хочу сказати, шановні колеги, що загибель українських шахтарів – це результат діяльності Міністерства енергетики і уряду. Мільярди доларів витрачають на придбання імпортного вугілля: російського, американського, юарського, замість того щоб інвестувати у збільшення видобутку українського вугілля, у інвестиції, у безпеку праці, в оновлення основних фондів і захист життя українських шахтарів. Ми вимагаємо відставки міністра енергетики Насалика, політика якого призводить до загибелі українських шахтарів, до безробіття. Місяцями і роками українські шахтарі не отримують заробітні плати на Донеччині, на Луганщині, на Львівщині, на Волині. Мільярд гривень треба всього, щоб добудувати шахту в Нововолинську, багато років обіцяють і ніхто й нічого не робить. Натомість маємо сьогодні в енергетичному балансі країни майже 50 відсотків – імпортне вугілля, створюємо робочі місця для наших закордонних конкурентів, а майже сто тисяч українських шахтарів - у них пустий холодильник і місяцями немає зарплати і роботи. Ми вимагаємо від нового Президента, від нової влади радикальної зміни економічної політики, зокрема, в енергетичній галузі: ставка на національного виробника, перегляд бюджету, інвестиції у збільшення видобутку українського вугілля, у безпеку праці українських шахтарів, у збільшення заробітних плат для українських шахтарів. Досить годувати іноземних конкурентів! Реальна енергетична безпека країни - це українське вугілля, українська енергетика, український газ і українська нафта, не дефолт, який пропонує нам нинішня влада, в результаті якої постраждає кожен українець. Тому що дефолти - це для ворюг дуже добре, бо вони за копійки скуплять усю державну власність, а для українців дефолт - це 100 гривень за долар при тих же копійчаних зарплатах і пенсіях. Для українців дефолт - це скорочення робочих місць, і в тому числі у вугільній галузі, і значить, зростання тарифів і енергетична залежність країни. Я і моя команда пропонуємо протилежний план. Замість дефолту - економічний розвиток, збільшення заробітних плат, перегляд бюджету, вичищення звідти всіх корупційних схем нинішньої влади на митниці, в податковій, в офшорних гаванях, коли виводять гроші і не платять податків до українського бюджету. І щоб перестали гинути на виробництвах українські шахтарі і всі робітники. Це інвестиції в безпеку праці, в оновлення основних фондів, у збільшення видобутку і реальна енергетична незалежність України. Шановні колеги, шановні українці! Я направив до Прем'єр-міністра звернення з чотирма питаннями. Перше питання: це законні чи незаконні доплати в платіжках для українців за газ? Відповідь: незаконні. І НКРЕ провела перевірку і оштрафувала їх. Друге питання: чи можуть позбавити субсидій за несплату по цих доплатах? Відповідь Реви: не можуть позбавити субсидій. Третє питання: чи можуть відключити газ за несплату по цим платіжкам по цим платіжкам незаконним? Відповідь Насалика: ці доплати незаконні, незаконне і відключення від газу. І саме головне – це четверте питання: а коли ви як Прем'єр-міністр приберете з цих платіжок, якими шантажують людей, ці доплати? Відповідь тиша, ніякої відповіді від Гройсмана немає. Що це значить? Його міністри кажуть, що це все незаконне, а в платіжках воно йде. І як ми можемо довіряти Прем'єр-міністру, який однією рукою каже, що це незаконно, а другою рукою - в цій схемі? Тому що кожен місяць, коли доплата приходить цим громадянам, вони отримують мільярди і діляться. Це ж зрозуміло, і не прибирається це, це ділиться. І тому в мене питання: коли він піде з цієї посади? Я обіцяв минулого виступу, що на моєму окрузі він нуль отримає із своєю партією. Я спеціально, мені не треба займатися агітацією, в мене немає передвиборчої кампанії, в мене 7 років вона була день в день, а от я йому приділю особливу увагу, якщо в платіжках не приберуться ці доплати. І окремо я хочу сказати, і подякувати "Батьківщині" за те, що вона мені дала слово. Тому що на сьогоднішній день мені допомагає боротися із цими платіжками одна тільки політична сила – це "Батьківщина" допомагає мені, так. Тому я вдячний і лідеру Юрії Володимирівні Тимошенко, і всій фракції за цю допомогу і за надане мені слово.

Дякую, Віктор Михайлович, за передане слово. Шановні друзі, я хочу, найперше, подякувати Тетяні Бахтеєвій за те, що вона сьогодні підняла це питання, тому що я теж готувався саме по цьому питанню. Хочу вам розказати про те, що робиться сьогодні в медичних університетах і як це все збурило медичну громадськість, і в першу чергу, студентів. Є такий заступник міністра - Лінчевський. Я взагалі не розумію: або він людина, в якої така дрімуча некомпетентність, або це шкідник. Тому що те, що робиться сьогодні в медуніверситетах… Є в Америці така собі комерційна структура, яку створило декілька чоловік, вона називається IFOM, не iPhone, а IFOM. Ця структура сьогодні вимагає, щоб Україна, яка ввела "Кроки" незрозумілі, бо в нас є "Кроки", загальнозатверджені, державні, увела незрозумілі якісь "Кроки", щоб платити з державного бюджету цій структурі щорічно 70-80 мільйонів гривень. Крім того, ще медичні заклади, всі медичні, мається на увазі медуніверситети, повинні плати ще 6-7 мільйонів кожен рік. За що – не зрозуміло. Кому – не зрозуміло теж. Я хочу сьогодні сказати, що ось те, що витворяють ці люди, які дають підстави, щоб виключали студентів 6-го курсу медичного університету, це взагалі нонсенс! Ні одна країна Європи, і сама Америка, самі Штати не здають таких "Кроків". Програми у нас абсолютно різні. У них, для прикладу, щоб просто навести приклад, то у нас спочатку вивчаються загальноосвітні предмети, а потім уже, як вивчають уже більше медичні питання, то там уже йде клініка, вивчається клініка. все сьогодні навпаки: вимагають здавати "Кроки" якісь незрозумілі, американські, коли діти ще не проходять цієї програми. Це нонсенс, і взагалі я вважаю, що це частина людей, які ніякого відношення до медичної галузі і до медичних університетів, освіти і науки не мають. Але була Совсун, сьогодні Дякую. будь ласка, давайте посадимо за комп'ютер Лінчевського і Супрун, і побачимо, чи здадуть вони самі цей "Крок" хоча б на рівні медичної сестри. Тому я звертаюся до бюро антикорупційного розслідування, звертаюся до Генеральної прокуратури, звертаюся сьогодні до Прем’єр-міністра… …вважати мій виступ як депутатський запит, терміново розібратися, куди ми з бюджету віддаємо гроші в той час, коли ми не можемо виділити хоч якусь копійку на хвору дитину. Дякую. Дякуємо вам. І до слова запрошується народний депутат Барна. Христос Воскрес! Генерал Кульчицький сказав: "Дійдемо до Москви і будемо стріляти до останнього патрона". І саме він є прикладом національної гідності, патріотизму. Роман Шухевич сказав: "Мудрого - не одурити, чесного - не купити, мужнього - не зламати". Тому я, очевидно, звертаюся до депутатів Верховної Ради і всього українського народу не піддаватися на маніпуляції деяких реформаторів, які хочуть забрати в народу його право напряму вибирати представників влади, голосуючи за конкретного депутата, за свого представника, бо саме не ефемерні партійні списки, які можуть маніпулюватися чи сходитися, чи переставлятися, бо саме народ має голосувати за конкретного депутата, конкретну людину, а не якихось списочників, які складають олігархи-власники партій, в які входять водії, охоронці, партнери, партнерши чи свати з "95 кварталу". Саме депутат повинен звітувати перед своїми виборцями, людьми, а не перед олігархом-власником партії. Саме депутат має голосувати, виходячи зі своїх переконань і думки громад, інтересів громад, а не виходячи від того, що йому наказує вже олігарх-власник партії. І саме виборці мають знімати депутата, відкликати його, а не олігарх, якому депутат не Візьміть для цього приклад Франції, Німеччини, Англії, Франції, Сполучених Штатів, де розвинута партійна система і відповідальність, і то вони залишили право вибору напряму за людьми. А людей просто спитати: "Якій партії ви довіряєте?". І 99 відсотків скаже: "Ніякій". То про яку партійну систему виборів може йти? Бо саме мажоритарна система властива для українців і від Запорізької Січі, Української Народної Республіки і до даного часу. А для того, щоб не залишатися партійними распрями, давайте краще подумаємо про економіку, про дітей. І тому я хочу сказати, будь ласка, включіть в порядок денний бюджетотворчий законопроект 6649, який дасть можливість зробити конкурентний вітчизняний технічний спирт, щоб його не завозили в Україну з-за кордону, і при цьому стоять спиртові заводи. Включіть законопроект 4682, де вказано обов'язкове харчування всіх дітей в школах, бо ви повинні виховувати здорову, розумну, патріотичну і моральну націю. Включіть законопроект 8526, де першочергове забезпечення автомобілями чи компенсацію за них, передбачену для інвалідів АТО, які втратили кінцівки, за погодження лікаря. Кожен з нас має право вибору, але ми не маємо права зрадити народ і Україну. Слава Україні! Дякую. Будь ласка, до слова запрошується Владислав Голуб. Прошу вас. З місця, з місця, прошу. Владислав Голуб, 197 виборчий округ, Черкащина. В рамках співпраці Черкащини та міста Києва і враховуючи актуальність питання просив би передати слово депутату від Києва Бориславу Березі. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, слово Бориславу Березі. Дякую. Я розумію, що зараз всі вже, мабуть, на виборах. Даже для середи сьогодні дуже замало людей. Але питання, яке я хочу підняти, більш ніж важливо. Я хочу сказати про те, що зараз відбувається на Троєщині. На Троєщині не з'явилося метро, яке обіцяють Троєщині вже декілька десятиріч. На Троєщині з'являються нові місця для розваг, як і те, що обіцяють. І даже нові мости тільки обіцяють, але ще не будують. Але рішенням Київради на Троєщині повинен з'явитися новий сміттєспалювальний завод. Що це буде? Це буде велика на 10 гектар звалка сміття, яку троєщинцям продають як сортувальну територію. Це буде сміттєспалювальний завод, і в повітря буде викидатися все те, що не зможуть спалити, і весь той рех, який там буде взагалі. Головне питання в тому, що скоро повітря на Троєщині буде, як на Харківському, де вже відчувають той запах. Я дивлюся на те, що відбувається, і не можу зрозуміти, а чому мостів немає, дитячих садочків немає, нових шкіл немає, а сміттєспалювальний завод – будь ласочка. Чи троєщинці чимось провинились перед мерією Києва, керівництвом Києва та депутатами? Ні. Я не можу зрозуміти, чому. Ми ламаємо цю схему. Ми не даємо будувати. Більше того, ми бачимо, що це будівництво буде з порушеннями. Більше того, поряд знаходяться дома, в яких мешкають жителі – місцеві жителі Троєщини, які проти цього! Їх хтось запитав про це? Ні! Хтось запитав їх, чи хочуть вони, щоб біля їх домівок був сміттєспалювальний завод? Ні. Але його будують. Їм розказують, там не буде сміттєспалювального, то буде сміттєпереробний, потім знову сміттєспалювальний. Чи можна цим обіцянкам? Ні! Хочете перевірити? Запитайте у тих, хто живе на Микільській Слобідці. Їм перед виборами мера пообіцяли, що там не будуть забудовувати набережну. Можете поїхати і подивитися – там зараз забудовують. І всі ці обіцянки залишились до виборів. Зараз знову будуть обіцяти: "Ні-ні, не буде ніякого сміттєспалювального заводу". Але після виборів, якщо сили мера переможуть, то ми побачимо, як там з'явиться і завод, і найвеличніша свалка, і зі всього Києва будуть вантажівками звозити сміття на Троєщину. З Троєщини хочуть зробити велику свалку. Я як депутат від Троєщини обіцяю, що цього не буде. Головне, щоб це зрозуміли і в мерії. Бо місцеві жителі цього не хочуть і я цього не хочу, і цього на Троєщині не буде. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Будь ласка, наступний виступ – народний депутат Ігор Шурма, прошу вас. Ігор Шурма, "Опозиційний блок". Ні в цьому залі, ні поза межами цього залу ніхто не може спростувати думку про те, що люди стали гірше жити. В Україні панує бідність. Але на цих виборах народ не делегував нікому права продовжувати збройний конфлікт ні в гарячій, ні в замороженій стадії. Ми повинні визнати, що подолати крайню бідність, яка є реальністю, сьогодні не зможуть ті, хто довів до цієї бідності. І сьогодні не хочуть припиняти збройний конфлікт ті, хто заробляє на війні. Ми тому підтримуємо ініціативу провести дострокові вибори, що цей парламент втратив народну довіру. Хочете приклад? Президента підтримали три четвертих жителів України, виборців України. Якщо ми є виразники українського народу, то цей зал повинен три четвертих голосів підтримувати і ініціативи Президента. Що ми побачили, коли пропонувалося проголосувати зміни до Закону про вибори? Що ми побачили, коли пропонували проголосувати за фінансування виборчої програми? Ми перестали бути виразниками інтересів українського народу. Ми стаємо аморальними, і тому ми повинні піти. Я хотів би сказати, що отак чіплятися за цю владу - це просто вже є соромно. У нас був шанс зберегти свої обличчя, ми повинні були піти на саморозпуск, але ми цього не зробили. Я про основне. Президент Зеленський обіцяв встановити мир і обміняти всіх полонених на всіх. Ми наполягаємо на безумовному і негайному виконанні Мінських угод, ухвалення відповідно законопроектів. "Опозиційний блок" ще 4 роки тому розробив пакет законопроектів, які дозволять встановити стабільний довготривалий мир, а також інтегрувати і розбудовувати Донбас. Ми повинні і зобов'язані розпочати дискусію, аби наступний склад парламенту міг приступити до їх реалізації і виконання. Завтра в Україну прибувають міністри закордонних справ Франції та Німеччини, і вони хочуть почути, чи готовий Президент Зеленський виконувати Мінські домовленості, чи він буде робити те саме, що робив минулий Президент. Чому вони приїдуть по Мінських домовленостях? Тому що Мінські домовленості затвердженні Резолюцією Ради безпеки ООН. Не хочете виконувати - давайте відміняйте Резолюцію безпеки. Закликаємо владу дати сигнал, що Україна сьогодні перетворюється з зони дестабілізації для світового співтовариства на зону комфорту і дотримання слова, виконання взятих на себе зобов'язань. Ми наголошуємо на тому, що сьогодні треба це визнати. На Донеччині, на Луганщині живуть такі самі люди, як ми, вони хочуть жити, вони хочуть народжувати дітей, вони хочуть працювати, жити, а не виживати, вони хочуть мати достойні пенсії. І якщо ми цього не можемо зробити, то ми повинні негайно припиняти свою діяльність. Дякую. І, будь ласка, останній виступ. Народний депутат Мусій. Прошу. 10:38:51 МУСІЙ О.С. Доброго дня, шановні народні депутати. Олег Мусій, 124 округ, Сокальщина, Червоноград, якраз те місце, де сьогодні сталася трагедія шахтарів. Безумовно, необхідно виплатити загиблим сім'ям, сім'ям загиблих компенсації. Ми повинні про це пам'ятати. Але найголовніше, чомусь теперішній уряд не робить висновків із загибелі і трагедії, які відбуваються на шахтах. Ви знаєте, два роки тому була подібна трагедія на іншій шахті мого округу, обіцянка уряду забезпечити, обіцянка пана Гройсмана забезпечити, і обіцянка пана Насалика забезпечити безпеку перебування шахтарів безпосередньо у вибоях дорівнює нулю. І саме це стало наслідком і сьогоднішньої трагедії на іншій шахті мого округу. Тому отака злочинна безвідповідальність мусить бути покарана. І мусять бути кримінальні провадження за бездіяльність і за халатність вищого керівництва держави і Міністерства вугільної промисловості. Бо якщо цього не буде, знову будуть далі трагедії відбуватися на наших шахтах. Інше подібне питання відбувається із Міністерством охорони здоров'я України. Вчора на засіданні нашого комітету, дякуючи високому професіоналізму Рахункової палати України (хочу за це подякувати окремо Голові Рахункової палати нашому нашому колишньому колезі Пацкану і Майснеру, який є заступником голови), на найвищому професіоналізмі було доведено злочинне розкрадання мільярдів гривень командою Міністерства охорони здоров'я. Мільйони гривень розкрадено на "Доступних ліках" тільки. А ми чуємо від урядовців, що вони взяли за це відповідальність. Де посадки? А це вже звернення до нового Президента. Ви знаєте, ви скористалися природним явищем, коли йшли на вибори. Україна позеленіє. Так, на весну Україна позеленіла. Дійсно, це збулося. 73 відсотки підтримали позеленіння України. Але у вас було друге гасло: Весна прийде - будемо саджати". У вас залишилося три дні весни для здійснення отого, що відбувається з теперішніми урядовцями, отого, що відбувається насправді зі злочинною діяльністю теперішнього уряду і теперішньої більшості. Саме тому, якщо ви хочете на осінь зібрати врожай, ви мусите виконати другу свою обіцянку: весна прийде – будуть сидіти. Якщо ви її не виконаєте, у вас буде така сама доля, як і у ваших попередників. Саме тому я вимагаю проведення кримінальних розслідувань і заведення кримінальних справ проти урядовців і високопосадовців за наслідками аудиту Рахункової палати і за трагедію на шахті. Слава Україні! Шановні колеги, зараз до слова ще запрошується Марія Іонова. Надійшла заява від двох фракцій, готові замінити на перерву. Наскільки ми розуміємо, тема стосується "Східного партнерства" і Угоди про асоціацію. Будь ласка. Всім доброго дня! Шановний пане Голово, шановні народні депутати! Я хотіла би привернути вашу увагу щодо нашого завтрашнього порядку денного. І нагадати, все ж таки 0227 це є законопроект, так званий оновлений Додаток 27. Я більш детально про нього розкажу, і чому є такі переваги. Тому що, насправді, положення в Угоді про асоціацію, що стосується енергетичного сектору, вони, дійсно, за ці 5 років зазнали суттєвих змін. Тому що були завершені переговори по Угоді про асоціацію між Україною і ЄС, і таким чином змінилися наші зобов'язання, які саме випливають з імплементації Угоди та її членства у Договорі про заснування саме енергетичного співтовариства. І, дійсно, для більш ефективної імплементації реформ, був змінений механізм двостороннього моніторингу реформи саме енергетичного сектору, для того щоб досягнуті реформи мали незворотній характер і саме в довгостроковій перспективі сприяли належному функціонуванню ринків газу та електроенергії на основі правил ЄС. Тому, чому ми просимо завтра приділити особливу увагу, і бути дисциплінованими, і бути на засіданнях, і проголосувати і затвердити оновлений Додаток 27, тому що це, дійсно, забезпечить прогрес у просуванні реформ у сфері енергетики і саме забезпечить їх незворотність. Також це так званий безвіз, енергетичний безвіз. І ми можемо що це будуть такі, однакові правила гри на енергетичному ринку як для держав-членів ЄС, так і для України. Також я хочу сказати і зазначити, що це є одним з таких інструментів надійних протистояти проекту типу "Північний потік-2", і це змусить Російську Федерацію з 1 січня транспортувати газ до ЄС через територію України. І, скажімо так, ми станемо вже частиною права ЄС і зможемо себе захищати, і Росія вже не зможе маніпулювати. І також я б хотіла зазначити, що саме оновлення Додатку 27 - це новий підхід до інтеграції з ЄС, і він стане прикладом для інших сфер, де ми хочемо інтегруватися із внутрішнім ринком Європейського Союзу. Я б також сказала, що, дійсно, цей оновлений додаток, він дозволить здійснення необхідних внутрішньодержавних процедур і дозволить Україні забезпечити саме нормативно-правове підґрунтя для поглиблення співпраці, спрямованої на інтеграцію енергетичного ринку України до енергетичного ринку ЄС. Наостанок я б хотіла сказати, що, дійсно, за часів Президента Петра Порошенка спільно уряд, наш парламент, ми дуже значні зробили кроки у напрямку європейської та євроатлантичної інтеграції, про це неодноразово відмічали наші західні партнери. А на сьогоднішній день все ж таки у нас ще попереду велика кількість завдань… ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, завершуйте 30 секунд. ІОНОВА М.М. Я б просила, що ми якраз у липні будемо святкувати два роки спочатку безвізу для наших громадян, для подорожей, і давайте започаткуємо і також енергетичний безвіз для нашої країни. Дякую. Дуже вам дякую, колеги. Хочу зробити повідомлення. Ви пригадуєте, в понеділок я дав доручення комітетам з правової політики розглянути питання Виборчого кодексу, Комітету з питань Регламенту розглянути Закон про тимчасові слідчі комісії. І я прошу вас, і прошу членів Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя зібратися на засідання комітету о 12 годині у конференц-залі та рекомендувати парламенту розглянути питання про заяву Прем'єр-міністра України та відповідно до частини третьої 118 Регламенту Верховної Ради передати на розгляд парламенту у другому читанні підготовлену робочою групою порівняльну таблицю до Виборчого кодексу. Це, колеги, наш шанс, якщо комітет зайде знов у розгляд 4,5 тисяч, у нас не буде шансу. Якщо комітет підтримає напрацювання робочої групи і передасть їх в парламент, це нам дасть дуже великий шанс. Ключовий момент, я звертаюсь особисто і персонально до всіх членів комітету: я буду публікувати тих хто не прийшов на засідання комітету. О 12-й годині в конференц-залі прошу всіх зібратись і виконати свою роботу прийняти рішення, яке дозволить Верховній Раді України перейти до розгляду Виборчого кодексу. Сподіваюсь, пане голово комітету і члени комітету, що буде явка. Я забезпечу приміщення і всі необхідні технічні забезпечення, щоб ви змогли повноцінно провести комітет. Бажаю вам успіху і рішення. Дякую. А тепер ми можемо перейти до ключового питання сьогоднішнього дня… А, перепрошую, пане Валерій, ще одна заява є від фракції, ще три хвилинки почекайте. Є заява від двох фракцій: "Народного фронту" і Радикальної партії. Готові замінити її на виступ. І до виступу запрошується представник "Народного фронту" Андрій Тетерук, три хвилини. А потім - звіт. 10:47:52 ТЕТЕРУК А.А. Дякую шановний пане Голово! Шановні колеги - народні депутати! Шановний величний український народе! Стало відомо, що один із колишніх вірних соратників Януковича, народний депутат прокремлівського "Опоблоку" подав звернення до Генеральної прокуратури України, Державного бюро розслідування, а також до Служби безпеки України з вимогою порушити кримінальну справу проти колишнього Голови Верховної Ради України, виконуючого обов'язки Президента України в 2014 році Олександра Турчинова. Вслухайтесь, колишній поплічник Януковича вимагає притягнути Олександра Турчинова як одного з лідерів "Народного фронту" до відповідальності за те, що в 2014 році під час відкритої агресії Російської Федерації проти України він як Верховний Головнокомандувач Збройних Сил віддав наказ нашим солдатам захищати Україну, територіальну цілісність і українських громадян від російського окупанта. Прізвище цього колишнього регіонала – Нестор Шуфрич. Шуфрич відомий тим, що багато років перебуває на побігеньках у кума Путіна – Медведчука. Ця людина, яка заради свого боса Медведчука і його боса Путіна готова переносити стусани і зневагу від українців, щоб лише щенячим писком заслужити ласкаву руку господарів на загривку. "Народний фронт" заявляє: саме завдяки підготовці, мужності і державній позиції Олександра Турчинова ворог отримав відсіч у 2014 році, інакше могла впасти вся Україна. Кремль планував прорватися суходолом до окупованого Криму і змусити капітулювати нашу незалежність. Це наказ Турчинова захистив мирний Харків, Запоріжжя, Дніпропетровськ, всю Лівобережну Україну від окупації і полум'я війни. Це були накази, які дали можливість мешканцям частини Донецька і Луганська областей жити у своїй рідній Україні. Його накази дали вчасне формування міжнародного антипутінського фронту. Саме за цим наказом десятки тисяч добровольців стали на лінію оборони, захищаючи нашу землю. Світ побачив волю українців до свободи, демократії і руху до європейської сім'ї народів. Як член команди "Народного фронту", а також як солдат і офіцер, який знає, що таке війна, який вважав за честь і своїм обов'язком піти на фронт у 14-му році, я хочу звернутися до пана Шуфрича і його господарів: сьогодні ви вирішили, що настав ваш час, що реванш може відбутися, деякі обставини після президентських виборів подали вам таку надію. Проте Україна дорого заплатила за власну свободу, занадто дорого, і це ціна, яка ніколи не дозволить нам забути, хто такий Путін, Медведчук, Шуфрич і вся антиукраїнська камарилья. "Народний фронт" попереджає колабораціоністів: заберіть свої брудні лапи від українських державних діячів, від захисників України, ваш чекає таке саме майбутнє, як і зрадника Януковича: ганьба і життя під арештом. Слава Україні!

Рахункова палата щороку готує та подає до Верховної Ради України щорічний звіт про свою діяльність. Згідно з вимогами чинного законодавства Рахункова палата подала до Верховної Ради України щорічний звіт про свою діяльність за 2018 рік. Відповідно до статей 34-ї, 240-ї Регламенту Верховної Ради України пропонується наступний порядок розгляду звіту. Хочу наголосити, що порядок розгляду передбачений законом, і послідовність. Перше – доповідь голови Рахункової палати Валерія Васильовича Пацкана. До речі, хочу привітати і пана Пацкана, і членів Рахункової палати. Привітаємо, колеги! Дякую вам за участь у нашому засіданні, що прийшли з таким представництвом. Наступне. Законом передбачено відповіді доповідача на запитання народних депутатів до 20 хвилин. Після цього – виступ представника Комітету з питань бюджету, якому доручалася підготовка питання. Це буде виступати Іван Крулько, і йому дається регламент до 10 хвилин. Потім – виступи від депутатських фракцій і виступи народних депутатів. Отже, такий загальний регламент і такий загальний план нашого розгляду, і після цього, власне, ми візьмемо до відома звіт Рахункової палати. Отже, колеги, я запрошую до трибуни, до виступу голову Рахункової палати Валерія Васильовича Пацкана. Будь ласка, пане Валерій. Давно ви не були на нашій трибуні. Це основні результати діяльності нашої оновленої Рахункової палати за 2018 рік. Перед вами всіма звіт у новому форматі. На флешці є повний звіт з посиланням на всі наші аудити, які були проведені у 2018 році. Тут є короткий змістовний допис цього звіту, який майже буде тотожнім з моєю доповіддю, але більш розширений. За минулий рік ми перевірили 598 об'єктів. Аудитами було охоплено майже 305 мільярдів Ми підготували та затвердили 91 звіт. Нашими аудиторами було встановлено порушень на суму 17 мільярдів гривен. Це порушення бюджетного та іншого законодавства, неефективне управління та використання бюджетних коштів, майна, коштів міжнародних організацій, недоліки при плануванні, адмініструванні дохідної частини бюджету. У середньому кожний аудитор Рахункової палати за минулий рік перевірив 1 мільярд 73 мільйони гривень і виявив порушень і недоліків на суму 60 мільйонів гривень. Звичайно, всіх цікавить, які міністерства та відомства є найбільшими порушниками. Вперше в історії Рахункової палати за підсумками проведених у 2018 році аудитів ми склали рейтинг найбільш неефективних розпорядників коштів. Перша п'ятірка виглядає так. Міністерство інфраструктури – майже 55 відсотків з обсягу перевірених нами бюджетних коштів використовувалися неефективно. Міністерство охорони здоров'я Генеральна прокуратура України – 37 відсотків. Державна служба у справах ветеранів війни та учасників АТО – 16 відсотків. Ці відомства найбільш неефективно управляли, використовували бюджетні кошти, але, підкреслюю, цей рейтинг складений серед тих об'єктів, які були заплановані в 2018 році. План заходів був складений попереднім складом Рахункової палати. Наскільки мені відомо, бюджетний комітет запрошував урядовців на сьогоднішнє засідання, але, як бачимо, місця порожні. Я розумію, що кожен не хоче чути про помилки в своїй роботі. Я переконаний, що депутати повинні зробити відповідні кадрові рішення. Також я закликаю правоохоронців: НАБУ, ДБР, Нацполіцію, СБУ, МВС, Генеральну прокуратуру - звернути увагу на ці міністерства і зробити відповідні висновки і порушити карні справи. Суспільство очікує від усіх нас, що кожна гривня платників податків йтиме за призначенням, а безвідповідальність чиновників, яка буде, повинна понести відповідне покарання. До речі, в усіх європейських країнах (я був присутній в багатьох країнах європейських), де розглядається звіт Рахункової палати, звільняють урядовців, які найбільш неефективно використовують бюджетні кошти. Завтра у Верховній Раді звіт уряду, і парламенту - це нагода порушити питання щодо відповідності деяких міністрів займаним посадам. Минулого року ми поновили активну роботу з правоохоронцями, ми заключили Меморандум щодо співпраці та обміну інформацією з Національним антикорупційним бюро України. На початку цього року ми підписали таку ж угоду з ДБР. Загалом за повідомленнями, за матеріалами Рахункової палати у 2018 році було порушено 21 кримінальне провадження, а станом на сьогодні вже є 80 кримінальних проваджень. Ще кілька слів щодо неефективного управління бюджетними коштами. Ми склали топ-3 аудити по кожному з видів порушень. Найбільші обсяги порушень бюджетного законодавства, у тому числі нецільове використання коштів і порушення при плануванні, були встановлені при проведенні таких заходів. Аудит ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Міністерству охорони здоров'я України для лікування українців за кордоном – 1 мільярд 454 мільйони Переважно йдеться про лікування онкохворих українців. В Україні налічується майже 1 мільйон хворих на онкологічні захворювання. Кожного року 130 тисяч нових випадків онкології. Вкрай важливо, щоби ці люди отримували від держави належне фінансування, щоб ми, українці, не на телебаченні і на сайтах збирали кошти для лікування тої чи іншої дитини або людини. Наступний. Аудит ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих Мінагрополітики на дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки у сфері розвитку агропромислового комплексу, вибачте, Наступний. Аудит ефективності виконання Україною зобов'язань у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва і за Рамковою програмою Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій "Горизонт 2020" – 499 мільйонів. Найбільші обсяги неефективного управління та використання бюджетних коштів були встановлені при проведенні таких заходів. Аудит ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Міністерству охорони здоров'я України для лікування громадян за кордоном, – 746 мільйонів гривень. Аудит використання коштів державного бюджету, призначених на надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання – 610 мільйонів гривень. Аудит ефективності використання бюджетних коштів, виділених Міністерству оборони України на будівництво, придбання житла для військовослужбовців Збройних Сил України - 600 мільйонів Це при тому, шановні народні депутати, що зараз 48 тисяч наших військовослужбовців стоять в черзі на житло. Найбільші обсяги порушень та недоліків при адмініструванні доходів, дохідної дохідної частини державного бюджету були встановлені за результатами проведених таких заходів. Аудит ефективності виконання повноважень державними органами щодо забезпечення контролю за дотриманням суб'єктами зовнішньої економічної діяльності вимог валютного законодавства – 4,5 мільярди Аудит ефективності та обґрунтованості застосування податкових пільг з податку на додану вартість за операціями з постачання навчальними закладами послуг із здобуття вищої освіти – 1,8 мільярда Аудит ефективності використання та розпорядження майном державного підприємства ProZorro, що мають фінансові наслідки для державного бюджету, – 165 мільйонів Ще один важливий момент. Більш ефективно витрачати бюджетні кошти і спрямовувати їх на найбільш проблемні питання дозволить запровадження в Україні електронного бюджету. Я є прихильником, я пропагандую в Україні електронний бюджет. Це вкрай знизить корупцію в частині використання бюджетних коштів. Лише коли всі Українці будуть бачити прозорість використання коштів, тоді ми таке слово, як "корупція", будемо вживати максимально мало. За результатами кожного аудиту Рахункова палата ретельно відстежує та аналізує реалізацію наданих рекомендацій. Результативність – це номер один, те, що ми поставили собі з нашою командою для своєї роботи. Ми не хочемо писати звіти для галочки. Ми прагнемо, щоб наші рекомендації на 100 відсотків виконувались міністерствами та відомствами. За результатами проведених у 2017-2018 роках аудитів Рахункова палата надала понад 2 тисячі рекомендацій. До кінця 2018 року було враховано 62 відсотки наших рекомендацій. Але ми від вас, від парламенту, очікуємо законодавчих змін щодо врегулювання цього питання, щодо відповідальності тих чи інших міністерств та відомств, які не виконують наші рекомендації. Оновлений сайт Рахункової палати буде висвітлювати всі рекомендації, які надає Рахункова палата. І кожний громадянин України, кожний народний депутат може сам переглянути, як виконуються ті чи інші рекомендації Рахункової палати. Ми також вказуємо на причини неефективного використання коштів державного бюджету та практичні шляхи їх заощадження. Мені дуже приємно, що Верховною Радою за рік нашої роботи було... за результатами нашого аудиту було прийнято 9 законопроектів… Президентом України відображено у двох указах, Кабінетом Міністрів – у 17 постановах та 13 розпорядженнях. Ми є активним учасником бюджетного процесу. Ми з року у рік аналізуємо Державний бюджет, даємо свої рекомендації, щоб він краще відповідав пріоритетам, можливостям держави і потребам громадян. Ми піклуємось про те, щоб наповнення і використання бюджету держави враховували, перш за все, інтереси громадян як теперішніх, так і прийдешніх поколінь. Тому ми наполягаємо на наступних аспектах. Щоб прожитковий мінімум обчислювався з урахуванням реальних змін і потреб в економіці, зараз обрахований Мінсоцполітики як фактичний, є набагато нижчим за реальний. Це призводить до штучного зменшення розмірів усіх соціальних та пенсійних виплат, нарахування яких здійснюється на підставі прожиткового мінімуму, а відтак, і до погіршення соціальної захищеності та рівня життя. 2016-2017 роки – реальний прожитковий мінімум у 1,8 рази перевищував його законодавчо встановлений розмір. Ми вважаємо неприпустимим нехтувати можливостями для отримання фінансових ресурсів від іноземних держав, банків, міжнародних фінансових організацій на впровадження інвестиційних проектів. Водночас застерігаємо уряд від збільшення державного боргу і витрат на його обслуговування понад встановленого законом обсягу. Звертаємо увагу уряду на додаткові можливості наповнення бюджету за рахунок скорочення тіньової економіки. Ми вимагаємо зменшити залежність виконання місцевих бюджетів від отримання трансфертів з державного бюджету. Що відбувається сьогодні? Частина більша, левова частина, майже половина тих субвенцій, які отримують місцеві бюджети, іде з державного бюджету. Тобто місцеві громади знову залежні від державного бюджету. Ми впроваджували децентралізацію для того, щоб уникнути такого випадку. Ми вимагаємо посилити контроль за використанням коштів, виділених підприємствам з резервного фонду державного бюджету на умовах повернення. В минулому році ми проаналізували 3 бюджети: бюджет попереднього року - 2017 року, 2018 року - це поточне виконання бюджету і 2019-й - проект бюджету. Хочу повідомити вас, шановні народні депутати, шановне суспільство, шановні українці, що під час аналізу Держбюджету на 2019 рік ми надали свої пропозиції, і знайшлись 17,6 мільярдів гривень, які були переформатовані в Державному бюджеті, зокрема 13,2 мільярда гривень за рахунок податку на прибуток підприємств та 4,4 мільярди гривень від акцизу на імпортовані товари. Рахункова палата має бути там, де вимагає суспільство, там, де кожна гривня має рятувати людські життя. В 2018 році ми проводили аудити, виключно включаючи суспільний резонанс і актуальність тем. План роботи на 2019 рік так само був сформований за принципами даних аспектів: суспільний резонанс, актуальні теми і ті підприємства та відомства, які повинні бути перевірені Рахунковою палатою. На слайдах можете побачити всі сфери, які були охоплені аудитами Рахункової палати. Хочу підкреслити, що чимало наших аудитів викликали резонанс в суспільстві. Наприклад, за результатами аудиту ефективності адміністрування надходжень до держбюджету від реалізації пального аудиторами Рахункової палати було виявлено, що за 2 роки обсяг тіньового ринку бензину та дизпалива міг становити 4,6 мільйонів тонн, а державний бюджет недоотримав 25 мільярдів гривень. А це майже половина тих коштів, які цей рік запланував на ремонт доріг. Ми надали конкретні рекомендації Державній фіскальній службі. Результат: вже внесено відповідні зміни до Податкового кодексу, які наберуть чинності з 1 липня 2019 року, а з 1 жовтня цього року буде посилено відповідальність за порушення порядку справляння акцизу на пальне. Я як Голова Рахункової палати був присутній на всіх засіданнях Погоджувальної ради, засіданнях Кабінету Міністрів. Члени Рахункової плати були присутні на всіх, майже на всіх засіданнях комітетів, де розглядались наші питання. Ми взяли участь у 96 засіданнях комітетів, на яких було розглянуто 35 питань за результатами здійснених Рахунковою палатою аудитів. Ми також активно співпрацювали в частинах проведення 52 засідань робочих груп та трьох парламентських слухань. Ми активно співпрацюємо з комітетами Верховної Ради. Протягом 2018 року питання щодо діяльності Рахункової палати, здійснених нею контрольних заходів розглядалися у 12 комітетах. Ми співпрацюємо з бюджетним комітетом і, зокрема, з підкомітетом з питань державного фінансового контролю та діяльності Рахункової плати. У 2018 році на 34 засіданнях Рахункової палати було розглянуто 64 запити народних депутатів та комітетів Верховної Ради. Участь у засіданнях Рахункової палати взяло 40 народних депутатів. А якщо порахувати спільні засідання Рахункової палати та бюджетного комітету, це близько 240 народних депутатів. Що було зроблено у 2018 році в частині міжнародної співпраці? Шановні колеги, я зупинюся на тому, що останній звіт Рахункової палати тут слухався у 98-му році. За 22 роки не було проведено жодного аудиту Рахункової палати. Ми провели аудит Рахункової палати, залучивши до цього Національний аудиторський офіс Великої Британії разом з фахівцями Польщі та Німеччини. Ми провели аудит процесів. Рекомендації висвітлені у нас на сайті. Це стало можливим завдяки нашій співпраці з урядом Німеччини, Європейського Союзу в Україні та німецькому товариству GIZ. На основі результатів цієї оцінки, ми зараз напрацюємо стратегію діяльності Рахункової палати на найближчі 5 років. Ми підписали угоди щодо міжнародної співпраці з Албанією, Грузією, Польщею, Естонією. Ведемо активну участь на усіх рівнях з представництвом Європейського Союзу в Україні. Важливим партнером для нас був і залишається Світовий банк. Буквально минулого тижня я зустрічався з представником, з директором Світового банку у справах України, Білорусії та Молдови Сату Кахконен, ми обговорили подальшу співпрацю. Хочу вас проінформувати, що Рахункова палата провела 37 аудитів проектів Світового банку. Інтеграція у світову систему міжнародних паралельних аудитів стала пріоритетом для нас на цей рік. На цей час у нас заплановано три таких заходи. Прошу звернути вашу увагу на всі з них. Ми домовилися з нашими колегами Польщі, Словаччини та Чехії щодо проведення аудиту щодо працевлаштування та соціального захисту наших українців. Ми хочемо, щоб українці, які проживають тимчасово, наголошую, працюють за кордоном, отримували легальну заробітну плату і справедливе соціальне забезпечення. Ми напрацьовуємо методологію цих аудитів з нашими партнерами і проведемо такий аудит. Ми проводимо аудит попередження та ліквідації наслідків паводків. Ми проводимо аудит у сфері поводження з відходами. Українці очікують від усіх нас, без винятку, державних органів ефективного використання бюджетних коштів. Рахункова палата не може стояти осторонь процесів, які охопили нашу державу… Ми хочемо сприяти чесному і ефективному підрахунку збитків,завданих внаслідок військових конфліктів на сході та анексії Криму. Ми виступили з ініціативою в рамках міжнародної організації вищих органів аудиту INTOSAI створити спеціальну групу з аудиту оцінювання збитків і втрат та використання коштів на подолання наслідків військових конфліктів. INTOSAI – це організація, яка об'єднує 204 такі органи, як Рахункова палата, в різних країнах вони називаються по-різному. Якщо порівняти, то ООН об'єднує 196 країн, у членстві INTOSAI є країни, де не мають парламентів, де не мають збройних сил, але у них є органи такого ж характеру, як Рахункова палата. Цю ініціативу я вже презентував послам іноземних держав, які акредитовані у нас в Україні. Я проговорив з багатьма своїми колегами, які очолюють вищі органи аудиту в різних країнах. Шановні колеги, я дуже сподіваюся, що матеріали цього звіту будуть корисні для роботи в подальшому. що Рада здатна прийняти відповідні рішення. Ці матеріали можуть стати основою для діяльності цієї Ради, наступної Ради, Президента України та всіх органів державної влади. Прошу народних депутатів взяти до відома звіт Рахункової палати. Дякую за увагу. Пан Валерій готовий до запитань. Я нагадую, що згідно закону передбачено 20 хвилин запитань від народних депутатів. І я прошу всіх народних депутатів, хто має намір задати питання, записатися на виступ, будь ласка.

Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Шановний Голово Рахункової палати, я хотів би, щоб ви відповіли на наступне запитання. В нашій країні є одне з найбільш закритих державних підприємств, 100 відсотків власності якого належить державі, – це "Нафтогаз". Це орган, який фактично оперує публічними фінансами, продає газ населенню України в вісім разів дорожче, ніж цей газ видобувається і його є собівартість. Це орган, який встановлює собі самовільно заробітні плати, і керівник його отримує заробітну плату 2 мільйони гривень на місяць і де процвітає корупція. Я знаю, що Рахункова палата планувала провести зовнішній захід контролю фінансової діяльності "Нафтогазу". В той же час, представник Рахункової палати, який прибув до "Нафтогазу" для того, щоб був проведений такий захід контролю, не був допущений… не був допущений для проведення відповідного контрольного заходу. Будь ласка, прокоментуйте цю ситуацію. Ми на Комітеті з питань бюджету спеціальному засіданні розглядали це питання. І я хотів би, щоб ви дали інформацію, що було після цього зроблено, і чи все-таки "Нафтогаз" дав можливість Рахунковій палаті виконати свої функціональні обов'язки і провести заходи контролю над тими корупційними діяннями, які здійснюються в "Нафтогазі". Дякую. Шановний Іван Іванович! Шановні народні депутати! Так, за запитом двох народних депутатів нами було розпочато контрольний захід щодо діяльності "Нафтогазу". Так, нами було сформовано і направлено групу для проведення такого контрольного заходу. Захід стосувався в частині перевірки Кабінету Міністрів, Міністерства економічного розвитку та торгівлі та "Нафтогазу". Нами були допущені… матеріали опрацьовані Кабінетом Міністрів, Міністерством економічного розвитку та торгівлі. Але контрольна група так і не змогла потрапити до "Нафтогазу". Ми розглянули відповідний контрольний захід, проінформували Генеральну прокуратуру, і я чекаю відповідних рішень від Генеральної прокуратури. Щодо бачення мого щодо "Нафтогазу": компанія повинна бути повернута в державну власність. Якщо ми говоримо про енергетичну безпеку, то ця компанія повинна працювати на потреби… Компанія повинна працювати на потреби громадян України. Ніхто не може собі встановлювати мільйонні премії, в тому числі тоді, як в Україні йде війна, і коли українці живуть за прожитковий мінімум, коли бабуся в селі не може собі купити ліків і продуктів для харчування, в Україні повинна бути справедливість і рівність всіх. Так, я за те, щоб менеджери отримували бонуси, але не в умовах війни і не в умовах зубожіння українського народу.

По-перше, хотів сказати, що оновлена, я підкреслюю, оновлена Рахункова палата, ну, з моєї точки зору, сьогодні є зразком того, як треба працювати, чесно кажучи, всій системі правоохоронних органів у державі. І ви знаєте, з урахуванням цього, пане Валерію, у мене до вас яке питання. Декілька років тому на одному з державних підприємств, яке називається "Украерорух", було, ну, давайте відверто казати, вкрадено декілька сотень мільйонів гривень державних грошей, через певні оборудки з банками, які після того збанкрутували. Були звернення від народних депутатів, в тому числі від мене, до правоохоронних органів, вони нічого не зробили. Наскільки я знаю, я вам дуже вдячний за те, що за дуже короткий проміжок часу Рахункова палата знайшла все, як це робилося, коли і яким чином. Але питання в іншому. Пане Валерію, чи після того, як НАБУ нічого не знайшло, і інші правоохоронні органи, а ви знайшли, вони до вас зверталися за інформацією, вони хоча б… Шановні колеги, я думаю, що справедливо буде не додавати на запитання для того, щоб більше людей могли задати… відповідь. 10 секунд, будь ласка, і щоб вкладатися в час. Прошу. Чи звертаються вони до вас за інформацією, яку ви знайшли без агентів, прослушки, спецпідрозділів і так далі, і чи порушені кримінальні справи з цього приводу? Дякую. 11:21:12 ПАЦКАН В.В. Почну з кримінальних справ. Нами було проінформовано Службу безпеки України щодо фактів виявлених порушень. Матеріали ми направили в Службу безпеки. Національне антикорупційне бюро станом на сьогодні здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, частина друга статті 367 Кримінального кодексу в діях службових осіб "Украероруху". Що відбувалося у "Украерорусі"? Я трошки зупинюсь на цифрах. Ми встановили факти неефективних, нерезультативних витрат

з недотриманням вимог законодавства на суму 69,3 мільйона гривень, 4,1 мільйона гривень був виведений керівництвом "Украероруху" до "Платинум Банку", який потім

Ми очікуємо на відповідну реакцію, і будемо вас інформувати, народні депутати, щодо діяльності…

Народний депутат Мельничук Іван. 11:23:12 МЕЛЬНИЧУК І.І. Доброго дня, Валерій Васильович! Доброго дня, члени Рахункової палати! Нещодавно був на вашому засіданні, Рахункової палати. Я вам скажу, колеги, що був здивований, від щирого серця, професіоналізмом і компетентністю, з якою розглядаються питання. Респект вам і "уважуха"! А питання таке. Валерій Васильович, нещодавно ви проводили аудит ефективності використання та розпорядження майном державного підприємства ProZorro. Скажіть, будь ласка, чи були виявлені якісь порушення? Які саме, і чи має це фінансові наслідки для нашої держави? Ще раз вам дякую. Дякую, Іван Іванович, за запитання. І дякую за участь в засіданні Рахункової палати. Перше. Я тільки що зупинявся щодо... в прикладах показував щодо неефективності використання коштів системою ProZorro і недоотримання державним бюджетом коштів від системи ProZorro.

засобів захисту, тобто ми хочемо, щоб вони отримали ліцензію і щоб вони працювали відповідно до норм та законів України. Порушено питання щодо публічних закупівель. Ми говоримо, що повноцінним власником системи ProZorro може бути не будь-хто, а тільки держава Україна, і будемо вимагати, щоб система ProZorro повернута була до держави Україна і працювала на державний бюджет, щоб кошти не залишалися будь-де, а надходили до державного бюджету України. Дякую, пані головуюча. Шановні колеги, шановний голово Рахункової палати, я хочу вам подякувати за цю роботу, за це ставлення до своїх службових обов'язків, які ви в даний час зробили. Велика вам вдячність! Це ще раз зразок нам всім, як треба відноситися до своїх обов'язків. В мене питання до вас таке. Ви озвучили в своєму звіті, що стосується 600 мільйонів гривень на розбудову для військовослужбовців житла, військовослужбовців житла, для того щоб вони отримали житло, раціональне використання цих коштів. Крім цього що стосується, друге питання - по поводу раціонального використання земель, які підпорядковані Міністерству оборони: як вони використовуються в даний час? Чи є певні порушення? Дякую за запитання... Дякую вам за запитання. Цей звіт, дійсно, був резонансним, який набрав дуже багато різних інформаційних приводів, обговорення в суспільстві. Так, будівництво житла для військовослужбовців, оплата за винайм житла повинні стати номер один для нашої держави. У нас на сході є російська агресія, йде війна. Ми повинні стимулювати наших військовослужбовців в частині їх соціального забезпечення, але ми робимо навпаки. Нами було виявлено порушень на 600 мільйонів гривень. Щодо земель окремо зупинюсь. Зараз завершується контрольний захід щодо земельних ділянок. Я розумію, що у Міністерства оборони є проблеми, тому що багато міських рад хоче собі привласнити землі Міністерства оброни. Там є енна кількість земельних ділянок, які не отримали земельних кадастрів, номерів. Ми рекомендували Міністерству оборони, Міністерству агропромислової політики, щоби в найкоротший термін розробити… повернути землі Міністерства оборони і використовувати їх виключно для Міністерства оброни, наших військовослужбовців. Повірте мені, ми будемо проводити цей контроль і додатково будемо вас інформувати. Дякую за запитання. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Євтушка. Сергій Євтушок, "Батьківщина". Валерій Васильович, ну, ви говорили про те у своєму виступі, що дуже багато відвідали країн, де переймали досвід роботи таких органів як Рахункова палата України. Але точно знаю і впевнений, що в жодній країні світу ви не знайдете контролюючого органу, якого призначає влада, як відбувається у нас в Україні, на жаль. Але, разом з тим, з вашим приходом, з оновленням Рахункової палати, ми все-таки бачимо певні позитивні зміни. я хотів би, щоб ви уточнили, скільки кримінальних проваджень було за вашим поданням, Рахункової палати, відкрито. І друге питання. Які критерії оцінки неефективного використання бюджетних коштів ви вбачаєте? Які санкції ми можемо, крім, вибачте, оцього бла-бла-бла ось тут в парламенті, коли ми говоримо з урядом, а наслідків ніяких немає, крім того, що ми лише можемо задати запитання і все, відповіді практично і не отримуємо? Санкцію, конкретну, практичну санкцію до міністра, який є розпорядником коштів або до губернатора, який неефективно використовує, до прикладу, ДФРР. Дякую за відповідь.

колишнє КРУ, зараз називається Аудиторська палата, потім у нас є ще система внутрішнього контролю в кожному міністерстві та відомстві. Для чого у нас є прокладка? Я проти таких інституцій. пропонуємо новий закон щодо системи фінансового контролю України – розмежувати функції. Якщо внутрішній контроль є на… безпосередньо в кожному міністерстві та відомстві, то не повинно бути дубляжу функції, яка би закривала діяльність або писала звіти для галочки того чи іншого міністерства або відомства. другого питання: щодо ефективності використання коштів та кримінальних справ. Станом на кінець 2018 року було порушено 21 карну справу. Станом на зараз, на цей день, є 80 кримінальних проваджень. Механізми. Шановні колеги, потрібно посилити відповідальність, надати можливість парламенту, у вас є така можливість, відкликати того чи іншого міністра. Я пропоную внести зміни до законодавства щодо кримінальної відповідальності за ненадання документів, як відбулося з "Нафтогазом", Рахунковій палаті, щодо недопуску Рахункової палати, членів Рахункової палати до діяльності того чи іншого міністерства, щоби кожний міністр знав свою відповідальність за те, що він не надає інформацію або неналежним чином… робить супротив діяльності Рахункової палати. Приклад Польщі. Коли слухається звіт рахункової палати Польщі – це Найвища ізба контролю, то як мінімум 1 або 2 міністерства, міністри пишуть заяви про відставку. Приклад багатьох інших країн… Звіт рахункової палати є чорним днем для уряду в будь-якій країні. Прошу, народний депутат Голуб. 11:31:01 ГОЛУБ В.В. Владислав Голуб, 197 виборчий округ, Черкащина. Валерій Васильович, ну, передусім я хотів би вам подякувати за ваш звіт. Дійсно, якісний і європейський звіт. І, дійсно, підтверджую думки моїх колеги, що використання публічних фінансів, неналежне їх, точніше, використання, є чорним днем для будь-якого посадовця. Як ви знаєте - ви були нашим колегою ще донедавна, - уряд проводить політику децентралізації, і на місцях люди стають місцевими князьками. Зокрема, хотів би привести приклад: місто Золотоноша Черкаської області, де міська влада, використовуючи державні кошти, робить довгобуди, зокрема по фонду ДФРРу щодо будівництва басейну, щодо реконструкції полігону твердих побутових відходів. У мене запитання: чи плануються якісь контрольні заходи по відношенню до таких осіб? І якщо не плануються, вважайте, що це моє депутатське звернення до вас щодо проведення таких контрольних заходів, зокрема у місті Золотоноша Черкаської області. 11:32:02 ПАЦКАН Ми отримали ваш запит. І я думаю, що найближчим часом, якщо у нас буде якийсь контрольних захід в частині виконання соцеконому або ДФРРу, ми долучимо місто Золотоношу до наших контрольних заходів.

величезним здобутком останніх років. І я щасливий, що доторкнувся до оновлення цього органу. Але, в той самий час, абсолютно всіх людей на округах цікавить система охорони здоров'я України, вірніше, відсутність ладу у цій системі. Я прошу вас згідно вашого звіту уточнити, що саме і як відреагувало МОЗ щодо перевірки вами програми "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" щодо спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту кредитних коштів. Якщо я не помиляюсь, цих коштів понад 190 мільйонів. Із цих 190… Дякую. З тих 190 мільйонів 4 роки понад 72 відсотка коштів лежали без належного використання. Дякую за запитання. Так, дійсно, нами було розглянуто контрольний захід "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей", що підтримується коштами Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Я зупинюсь для цифрах. Для того, щоб було всім зрозуміло, по всіх резонансних наших аудитах я підготував собі довідку. 2015-2017 роки і 9 місяців 2018 року: на впровадження проекту в цілому використано 48,9 мільйонів доларів США, або 22,8 загального обсягу наданої позики від 214 мільйонів доларів США. Тобто це що означає? Що розпорядники коштів не могли використати ті кошти, які надали нам міжнародні партнери. Скажіть мені, будь ласка, чи нам буде хтось надавати в подальшому кошти, якщо ми їх не використовуємо, звичайно, програми будуть закриватись. І я зараз розмовляв зі Світовим банком, які кажуть, що використовуйте те, що ми надаємо. Тому що потім, якщо ми не використовуємо… …програми закриваються. Ми поставимо на контроль, беремо до уваги цей контрольний захід і будемо вас інформувати, як, в який спосіб далі йде реалізація наших рекомендацій до МОЗу. Шановна пані головуюча, шановний Валерій Васильович! Шановні члени Рахункової палати! Враховуючи, що із досвіду інших країн, як ви казали, звіт голови рахункової палати – це "чорний" день, то, дивлячись на ложу уряду, він відбувся в Україні – всі пішли у відставку. Бачите, жодного представника уряду сьогодні на звіті Рахункової палати немає. Я особисто звертався до Голови Верховної Ради на Погоджувальній Раді, коли буде Голова Рахункової палати звітувати про використання публічних фінансів, коштів платників податків - наших громадян, щоб були представники і уряду, і Президента. Он місце, бачите, біля ваших колег є вільним. Але вони проігнорували це. Я не розумію тільки чому, Валерій Васильович. І не треба розказувати нам про авторитет Рахункової палати. На жаль, парламент нічого не зробив… 11:36:40 ПАЦКАН В.В. Шановний Василь Васильович, ми чесно виконуємо свої обов'язки. Вчора ми звітували наш звіт в бюджетному комітеті. Я просив, щоб все-таки уряд був присутній на нашому звіті. Я завжди пояснював Прем'єр-міністру і урядовцям, що не шукайте в нас ворога, шукайте в нас партнера, ми вам покажемо, як ефективно використовувати кошти, ми вас навчимо, якщо ви не знаєте як ефективно використовувати кошти. Якщо всі говорять, що всі чесні, прозорі, що вони працюють всі правильно, то тоді нехай використовують наші рекомендації, і тоді в них не буде жодних проблем. Якщо уряд не хоче чути, то тоді питання до уряду. Якщо немає Представника Президента, тоді питання до Представника Президента. Я вважаю, що зараз Представник Президента міг би бути тут, тому що зараз якраз вкрай необхідно Президенту знати, як буде формуватися бюджет України, для того щоб потім мати можливості правильного збалансування бюджету. Це моя відповідь. А я за те, щоб посилити відповідальність… Дякую за запитання. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. З огляду на те, що ми подовжували відповіді, я продовжу на 3 хвилини час для запитань. Будь ласка, народний депутат Пастух. Пане Валерію, дякую вам дійсно за вашу роботу, але в мене питання більш практичне. Ви в звіті зазначили, що за минулий рік ви виявили на 17 мільярдів порушень, там, різного характеру. Щодо санкцій, які були практично застосовані, це адміністративні протоколи на загальну суму 40 тисяч гривень стягнуто. Я почув про 21 кримінальне провадження, яке було зареєстроване, і у мене просто питання. Зло, яке непокаране, воно постійно буде повертатись. Тобто, чи можете ви надати парламенту розширений звіт реакції тих об'єктів, які ви перевіряли і правоохоронних органів по кожному факту вашої перевірки? І друге питання. Як представник Комітету національної безпеки і оборони, суми кричущі, які ви називаєте, але жодного разу не було представника Рахункової палати на нашому комітеті. У мене прохання тому, виходячи з того. Запровадьте, будь ласка, практику, щоб по кожному звіту той відповідальний представник Рахункової палати одразу йшов в профільний комітет і доповідав, для того щоб парламент своєчасно реагував на таке порушення і не допускав їх в майбутньому, викорінював цю практику, щоб її навіть не було… 11:39:20 ПАЦКАН В.В. Я не хочу дискутувати з паном Пастухом, тому що в минулому це мій товариш. Але я хочу вас запевнити, що наш представник завжди є на засіданнях комітетів. Це перше. По-друге. Звіт, на флешці є повний звіт всіх аудитів з посиланням на всі аудити. На нашому сайті запроваджується новий формат постконтролю. Тобто ті рекомендації, які ми надали тому чи іншому міністерству або відомству, будуть відображатися як виконані. А ті, які не виконані, будуть так само відображатися. Ми відслідковуємо порушення карних справ. І зараз з цієї трибуни я звертаюсь до всіх правоохоронців. Ті справи, які є порушені за матеріалами Рахункової палати, довести їх до фінального завершення. Ті, хто вкрав повинні сидіти. Ті, хто неефективно використовував кошти, повинен піти з роботи своєї. Дякую. І останнє запитання - народний депутат Тетяна Острікова. Доброго дня, шановні колеги, шановний пане Голово. Я проаналізувала виконання плану надходжень за чотири місяці 2019 року, і бачу, що план був 102 мільярда, факт - 90. Відповідно виконання плану бачу на рівні 88 відсотків. Те ж саме я бачу за травень. Знову недовиконання, зокрема і по митних платежах. Читаю ваш звіт про виконання доходів бюджету за 2018 рік. І ви також тут стверджуєте про те, що вони не виконані в тому обсязі, який було заплановано. Я пам'ятаю, як уряд, от там от сидячи, з трибуни нам обіцяв про те, що від заходів по боротьбі з контрабандою і схемами на митниці ми додатково, до кінця 2018 року отримаємо мінімум 100 мільярдів гривень в бюджет. Тому питання таке. Чи надійшли ці кошти? Якщо надійшли, то в якому розмірі? І чи аналізували ви причини, по яким не виконуються надходження доходів до бюджету, і, зокрема, по митних платежах і в 2018-му, і в 2019-му? І які ви бачите резерви тіньової економіки, які сьогодні… Розпочну з виконання бюджету. Якщо сказати одним словом, то це сумно. Реально виконання бюджету "хромає" у нас. Ті заплановані показники щодо утримання від митних платежів так само не виконуються. Там є процедури, ми звернули… Я тільки що називав у своєму звіті про 25 мільярдів від тіньового обігу бензину та дизпального. дуже сподіваюсь, що все-такі наші запропоновані зміни, які ввійдуть до Податкового кодексу з 1 липня, виведуть з тіні багато, багато, велику частку тих митних надходжень до державного бюджету. Я дуже сподіваюсь, що нова Державна податкова служба і Державна митна служба систематизує і електроніфікує надходження до державного бюджету в частині митних платежів. Дуже сподіваюсь, що прозорість цих двох нових структур, які були створені, буде вас вражати, як народних депутатів, а нам зменшить обсяг роботи. Дякую за запитання. Шановні народні депутати, я хочу вам подякувати за той ліміт довіри, який ви нам надали в 2018 році. 15 березня, було обрано новий склад Рахункової палати. Я вам дякую за ліміт довір'я і, я думаю, що ми виправдаємо ваш ліміт довір'я. Я дякую своїм колегам членам Рахункової палати за ефективну працю і за оновлені механізми, і оновлені звіти. Я готовий до дискусій щодо будь-яких питань, я готовий показувати суспільству, Верховній Раді цій, Верховній Раді наступній, Президенту, як, в якій частині використовується і застосовується державний бюджет. Дякую за увагу. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Івана Крулька, голову підкомітету Комітету з питань бюджету. Регламент - до 10 хвилин. Іван Крулько. Від імені Комітету Верховної Ради з питань бюджету хотів би дати наш аналіз. По-перше, виступ і звіт Голови Рахункової палати, який ми чули щойно з цієї трибуни, і дискусії, яка відбулася за наслідками цього звіту, свідчить про те, що є практична необхідність, щоб не тільки на Комітеті Верховної Ради з питань бюджету, але і в сесійній залі відбувалися регулярні звіти з тих чи інших питань Рахункової палат, і народні депутати могли б обговорювати найбільш резонансні випадки, коли ми бачимо порушення або неефективне використання бюджетних коштів. У той же час, якщо кожного року на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Рахункова палата звітує про свою діяльність, то в цій сесійній залі востаннє такий звіт був у 1998 році. Скільки пройшло часу? Більше 20 років звіту Рахункової не було. Тому я сподіваюся, що ця практика, яку ми сьогодні започатковуємо, вона буде продовжена, і кожного року звіт за минулий рік ми будемо чути Рахункової палати. 28 травня на Комітеті з питань бюджету Голова Рахункової палати Валерій Васильович Пацкан представив звіт, який ми розглянули, і цей звіт поданий до Верховної Ради, розданий кожному народному депутату. Коротка версія звіту, і також є повна версія звіту з усіма заходами зовнішнього фінансового контролю. Насамперед хотів би нагадати, що влітку 2015 року Верховна Рада України прийняла новий, прогресивний Закон "Про Рахункову палату". І саме відповідно до цього закону, який, до речі, був визнаний як один з найкращих реформаторських законів, які були прийняті цим складом парламенту, був проведений конкурс на обрання членів Рахункової палати. Нам довелось двічі цей конкурс проводити, і тільки з другої спроби в 2018 році, в минулому році, ми сформували новий склад Рахункової палати. І фактично 2018 рік став роком оновлення і початком реформування Рахункової палати. Порівняно з попередніми роками ми можемо відзначити, і це комітет відзначив у своєму висновку, значне покращення в діяльності Рахункової палати. Зокрема, з минулого року Рахункова палата почала регулярно надсилати у повному обсязі рішення і звіти за результатами проведених аудитів і інших контрольних заходів. Покращилася якість таких звітів, вони стали більш інформативними і структурними, а також доступними для громадськості. Згідно з матеріалами звіту Рахункової палати у засобах масової інформації впродовж 2018 року оприлюднено 7 тисяч 740 матеріалів, пов'язаних з діяльністю Рахункової палати або з посиланням на неї, що у 2,8 рази більше, ніж це було в 2017-му На веб-сайті Рахункової палати розміщено 1 тисячу 786 офіційних повідомлень, рішень, звітів, і інших матеріалів, в тому числі міжнародну інформацію, що на 41 відсоток більше, ніж це було в 2017 році. При цьому враховано рекомендацію комітету, надану за результатами звіту Рахункової палати за 2017 рік, щодо необхідності розміщення на офіційному веб-сайті звітів за результатами заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) і прийнятих за результатами їх обговорень рішень Рахункової палати, крім інформації з обмеженим доступом, звичайно. Зазначене свідчить про суттєве поліпшення відкритості Рахункової палати, доступності інформації про її діяльність для громадськості та засобів масової інформації. Для подальшого покращення обізнаності громадськості і народних депутатів щодо діяльності Рахункової палати залишається актуальною рекомендація комітету щодо запровадження у Верховній Раді постійних брифінгів Рахункової палати щодо резонансних результатів проведених нею аудитів та інших заходів контролю. Я хотів би дуже чітко сказати, що саме публічна діяльність Рахункової палати - це є основною зброєю Рахункової плати, і саме така публічність буде значно підвищувати реакцію правоохоронних органів: Генеральної прокуратури, НАБУ, САПУ - на ті заходи контролю, які здійснені, і на ті рішення, які прийняті Рахунковою палатою. На прикладі діяльності бюджетного комітету Верховної Ради варто зазначити, що голова та інші члени Рахункової палати беруть участь у засіданнях комітету, підкомітетах, робочих групах, на яких висловлюють експертну оцінку стосовно оцих питань, які розглядає бюджетний комітет. Рахункова палата стала відкритішою, і ми це, дійсно, можемо констатувати на тих прикладах, про які вже зазначалося з цієї трибуни: започатковано тісну взаємодію Рахункової плати з правоохоронними органами, підписано меморандуми про співпрацю і обмін інформацією. У 2018 році за 23 повідомленнями Рахункової плати щодо контрольних заходів розпочато 21 кримінальне провадження. Навіть цей звіт Рахункової палати, який ми зараз з вами заслуховуємо, виглядає краще структурованим і більш привабливим, і зрозумілим. Згідно з рекомендацією комітету у 2018 році за сприяння Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ вперше проведено незалежну функціональну оцінку діяльності Рахункової палати, яку здійснювали експерти з Національного аудиторського офісу Великої Британії. За інформацією Рахункової палати, на початку 2019 року ще тривала робота з узгодження остаточної редакції звіту про таку функціональну оцінку. У звіті зазначено про її проведення, однак не наведено інформації щодо результатів зазначеної оцінки. Втім, згідно з частиною першою статті 30 закону щорічний звіт про діяльність Рахункової палати має містити містити інформацію щодо результатів зовнішнього оцінювання діяльності Рахункової палати у разі здійснення таких заходів. Тому ми, дійсно, чекаємо, що ми побачимо також і результати такого звіту стосовно функціональної оцінки, яку робив офіс, аудиторський офіс Великої Британії. Парламент, зі свого боку, всіляко сприяє розбудові і зміцнює незалежність Рахункової палати. Так, наприкінці 2018 року за ініціативи Рахункової палати і підтримки бюджетного комітету законодавчо посилено соціальні гарантії діяльності членів Рахункової палати, а також працівників Рахункової палати. Розширено повноваження Рахункової палати в частині аудиту за надходженням і використанням коштів місцевих бюджетів. Також у Верховній Раді за пропозицією Асоціації українських правників було проведено круглий стіл на тему: "Парламентський контроль у сфері публічних фінансів", в рамках якого відмічено важливість вдосконалення на законодавчому рівні системи контролю у сфері публічних фінансів та подальше впровадження міжнародних стандартів фінансового контролю в Україні. Разом з тим, для належного кадрового укомплектування Рахункової палати (це наш обов'язок, Верховної Ради, – затвердити граничну чисельність апарату Рахункової палати) бюджетний комітет запропонував відповідний проект постанови за номером 8595 ще в липні минулого року. І наш обов'язок – ще в цьому скликанні Верховної Ради все-так розглянути цей проект постанови і затвердити граничну чисельність апарату Рахункової палати. апарату Рахункової палати. У минулому році за результатами розгляду звіту Рахункової палати за 2017 рік Комітет з питань бюджету надав Рахунковій палаті рекомендації для покращання роботи, які нею опрацьовані та переважно враховані. За результатами звіту за 2018 рік бюджетним комітетом у своєму висновку окреслено ряд питань, які потребують подальшої уваги Рахункової палати з метою підвищення її ефективності, при цьому частина з них також згадана Рахунковою палатою у звіті як основні виклики і пріоритети діяльності на найближчу перспективу. Як наслідок, комітет надав Рахунковій палаті відповідні рекомендації, серед яких: прискорити затвердження загальної концепції розвитку Рахункової палати, тим більше, що є вже результати – вперше проведення міжнародними експертами в минулому році незалежної функціональної оцінка діяльності цього державного органу. Активізувати роботу щодо імплементації міжнародних стандартів та методик державного фінансового контролю в діяльність Рахункової палати з наступним поступовим здійсненням нею фінансових аудитів усіх головних розпорядників коштів державного бюджету. Затвердити методичні рекомендації з проведення зовнішнього фінансового аудиту щодо надходження і використання коштів місцевих бюджетів. Розглянути можливість здійснення зовнішнього контролю у сфері казначейського обслуговування коштів державного бюджету. Загалом, розглянувши даний звіт, Комітет з питань бюджету ухвалив рішення, яке наведене в розданому проекті кожному народному депутату: звіт Рахункової палати взяти до відома. А також Комітетом з.... Хвилину, будь ласка. КРУЛЬКО І.І. А також Комітетом з питань бюджету надані Рахунковій палаті конкретні рекомендації, які, ми сподіваємося, Рахункова палата візьме до своєї уваги. І ще одне, шановні народні депутати, а особливо фракції. Ми за весь час, відколи реформували Рахункову палату, так і не зробили, і не використали одну з ключових можливостей, які є у фракціях. Фракція має право, фракція має право ініціювати перед Рахунковою палатою позачерговий захід зовнішнього контрою стосовно діяльності будь-якого державного органу в Україні, який оперує з публічними фінансами. Тому я закликаю фракції користуватися такою можливістю, оскільки депутатські звернення народних депутатів або запити - це є право Рахункової палати включити і здійснювати захід контролю, а ось фракція, якщо ініціює це питання в парламенті і 150 голосів набере, тоді це питання обов'язково буде... тоді це питання обов'язково буде розглянуто Рахунковою палатою і буде наданий відповідний висновок Рахункової палати щодо заходу державного фінансового контролю. Хочу подякувати голові Рахункової палати і всім членам Рахункової палати за плідну роботу. І я сподіваюся, що, дійсно, ми з цієї трибуни будемо чути не тільки раз в рік інформацію стосовно того, які здійснила заходи контролю Рахункова палата і які порушення були здійснені, якщо вони були, в розпорядженні з публічними фінансами. Дякую за увагу. 11:56:08 ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Лишайтесь на трибуні. Ще запитання, пане Іван. і прошу включити 5 хвилин на запитання до доповідача від комітету. Хочу наголосити, що Іван Крулько був один з ідеологів формування Рахункової палати і постійним лобістом її обрання. Я думаю, треба йому подякувати за те, що Рахункова палата є і вона працює. Будь ласка, Івченко Вадим Євгенович. 11:56:45 ІВЧЕНКО В.Є. Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Прошу передати слово колезі Євтушку Сергію. Євтушок, "Батьківщина". Пане голово підкомітету, ми дуже уважно слухали і звіт Рахункової палати, та й, власне, ваш виступ від комітету, і дуже багато ви говорили про те, що ефективне використання коштів саме місцевих бюджетів, не тільки центральних органів влади, є пріоритетом для роботи Рахункової палати. Я знаю ряд міст в Україні, не буду їх називати, але ряд міст, коли ми рішенням Верховної Ради України даємо їм можливість, щоби ці кошти були перехідні, а ці кошти, на жаль, не можуть бути освоєні. Ну, я думаю, така от влада є іноді на місцях, такі мери, такі керівники РДА і голови обласних державних адміністрацій. Чи плануєте ви в Комітеті з питань бюджету в цьому напрямку спільно взаємодіяти з Рахунковою палатою для того, щоби таких горе-керівників притягти до відповідальності? Адже інфляція з'їдає всі кошти, ціни ростуть і послуги, Дякую, шановний колего, за запитання. Я хотів би сказати, що Рахункова палата має можливість перевірки місцевих бюджетів, але в рамках тих коштів, які направлені з державного бюджету. І Рахункова палата здійснює такі заходи контролю. Але, в той же час, те питання, яке ви підняли, воно дійсно є серйозною проблемою, оскільки ми непоодиноко бачили бачили ситуацію, коли міські голови кошти, які є в місцевому бюджеті, використовували не на покращення ситуації в місті, не на інфраструктурні проекти, не на ремонт шкіл, садочків, поліклінік, а ці кошти ставляться просто на депозит, з тих депозитів отримуються якісь відсотки, є випадки і корупції, коли домовляються з банками, щоб ці кошти там подовше полежали, а міста знаходяться в тому ж самому ганебному стані. Тому така ситуація також є, і ми про неї дуже добре знаємо, і ми вважаємо, що, дійсно, контролюючі органи повинні вживати заходів для того, щоби кошти публічні, які належать громадам, ефективно використовувалися, а не лежали на депозитах у банках. Дякую вам за це… Колеги, я хочу перед тим, як надати наступне запитання, повідомити: після перерви будуть виступи від фракцій і будуть виступи від народних депутатів. Бо до мене звертаються, чи будуть виступи від фракцій. Звичайно, згідно Регламенту кожна фракція буде мати право на виступ і дамо так само час для депутатів. І тому ми будемо працювати і після перерви, і фракціям, я попереджую, щоб, можливо, було вам зручніше, ми проведемо запис ще до перерви, щоб фракції бачили, хто коли виступає, а після перерви ми розпочнемо з виступів від фракцій.

Олег Мусій, 124 виборчий округ, Сокальщина, Червоноград, Комітет з питань охорони здоров'я. Ви знаєте, шановний доповідачу, Комітет з питань охорони здоров'я якраз в реакцію на 5 перевірок Рахункової палати за нашою ініціативою Міністерства охорони здоров'я також звернувся з тим, що не може звернутися, власне, Рахункова палата: про кримінальні злочини посадових осіб Міністерства охорони здоров'я по розкраданню і нецільовому використанню коштів. Скажіть, будь ласка, а Комітет з питань бюджету після того, як розглянув цей звіт Рахункової палати, ви від свого комітету також звернулися про кримінальні провадження проти посадових осіб міністерств, перших осіб міністерств і, власне, уряду? Тому що вони повинні понести відповідальність за зловживання публічними коштами. Ви робили від свого комітету такі звернення? Дякую. Ну, по-перше, я би хотів вам, шановний колего, зазначити, що коли ми заслуховували звіт, представлений Головою Рахункової палати, то якраз він констатував, що найбільше порушень і зловживань у використанні публічних фінансів було по лінії Міністерства охорони здоров'я, зокрема з лікуванням хворих громадян України за кордоном. І, безумовно, що ми як комітет, як і будь-який народний депутат, має право звертатися до правоохоронних органів стосовно будь-яких фактів зловживань чи порушень. Але є Закон "Про Рахункову палату", в якому ми дуже чітко прописали процедуру. Якщо Рахункова палата під час заходу контролю виявила певні порушення і зловживання, ці матеріали надсилаються Генеральній прокуратурі, Генеральна прокуратура зобов'язана внести відповідні відомості в Єдиний реєстр проваджень, проваджень, кримінальних проваджень, і протягом місяця дати інформацію Рахунковій палаті, які заходи здійснені. Тому додаткових дій, які має робити комітет чи будь-який депутат, не потрібно, оскільки Рахункова палата... Рахункова палата виконує закон і такі відомості надсилає. І ви чули про більше 80 кримінальних проваджень, які були розпочаті правоохоронними органами за наслідками відповідних ініціатив, які здійснила Рахункова палата. Дякую вам. І заключне запитання. Шверк Григорій Аронович, будь ласка. 12:02:26 ШВЕРК Г.А. Прошу передати слово колезі Споришу Івану Дмитровичу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Наголошую, я продовжую засідання до цього запитання.

Валерія Пацкана, і ми... дійсно оправдав він цю довіру, із вашого, можна сказати, виступу. І це, можливо, і так. Чому? Тому що ми бачимо, що він і на бюджетний комітет завжди ходить, і його там заступники і таке інше. Але у мене запитання полягає в чому? В тому що все-таки ви сказали, що 21 кримінальна справа, чи 80. Це перше. І друге. Чи є надія відповідати винним? І чи ви маєте надію на те, що всі кошти повернуться в бюджет нашої країни, ті, які, дійсно, витрачені несправедливо? Дякую. 12:03:32 КРУЛЬКО І.І. Дякую вам за запитання. Ну, оскільки тут зібралися всі свої, я спробую сказати максимально відверто. Цей склад Рахункової палати, хочемо чи не хочемо, формувався цим складом Верховної Ради. Через 2 місяці відбудуться дострокові вибори Верховної Ради і буде новий склад парламенту, і буде новий уряд. Тому я думаю, що після виборів до парламенту і формування нового уряду незалежність цього складу Рахункової палати тільки посилиться. І ось тут вони зможуть вже в повну міру розвернути свою діяльність і показати професіоналізм за тим, як будуть витрачатися публічні фінанси. Бо все-таки, оскільки цей склад формував Рахункову палату, воно давило, хочемо ми чи не хочемо, певним чином на можливість, дійсно, в повній мірі викривати тих, які вчиняли порушення з публічними фінансами. Хоча, якщо порівнювати попередні періоди, то навіть зараз Рахункова палата показала кращі результати, ніж це було раніше. Але буде ще краще. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Покажемо їм свій професіоналізм разом. Отже, колеги, я пропоную зараз провести запис послідовності на виступи від фракцій. А вже щоб знали, хто за ким виступає. Отже, колеги, я прошу провести запис на виступи від фракцій, які відбудуться після перерви. Прошу провести запис. Прошу взяти участь в записі. Щоб просто знали послідовність після перерви. Будь ласка. Отже, зафіксували таку послідовність. І з неї ми розпочнемо після перерви. Хочу нагадати, колеги, що зараз я запрошую всіх членів Комітету з питань правової політики і правосуддя в конференц-зал, там, де проходить Погоджувальна рада. Я наголошую, усі члени комітету повинні бути на засіданні комітету, щоб ми змогли прийняти рішення про розгляд в залі Виборчого кодексу про відкриті списки. Тому я прошу всіх членів комітету негайно зараз спуститись в конференц-зал для прийняття рішення. Оголошую перерву згідно Регламенту на 30 хвилин. І в 12:35 я запрошую всіх в зал для продовження нашої роботи. (Після

Олег Ляшко, Радикальна партія. Звіт Рахункової палати щодо використання коштів Міністерством охорони здоров'я України вражає і шокує. За останні три роки із державного бюджету коштами платників податків на придбання медикаментів було виділено більше 12 мільярдів гривень. Рахункова палата встановила, що більшість цих коштів використані неефективно. Величезна кількість народних грошей була переведена на рахунки закордонних фірм і роками крутяться в зарубіжних банках замість того, щоб виконувати контракти, вчасно завозити ліки, які потребують українці. На десятки мільйонів гривень Міністерство охорони здоров'я утилізувало придбані ліки у зв'язку з закінченням їх терміну придатності. Мільйони українців рахують кожну копійку, заходять в аптеку, як в музей, тому що їхні копійчані зарплати і пенсії не дозволяють купити дороги ліки. Водночас у лікарнях їм розказують, що ліків немає за державний рахунок, ідіть купуйте. У людей немає грошей купити ліки. Внаслідок цього вони хворіють і помирають. І в цей час на складах гниють величезні партії ліків на десятків мільйонів гривень, які, замість того, щоб віддати українцям, їх потім утилізують. Майже на 50 мільйонів гривень було придбано ліків для лікування начебто онкохворих дітей. Водночас в інструкціях до цих ліків застереження: "заборона на їх використання для лікування онкохворих дітей". Величезні фальсифікації і зловживання під час програми використання і реалізації "Доступні ліки". Коли в аптеках розказують, що ліків немає, а потім ті ліки, які по програмі "Доступні ліки", перепродують у кілька разів дорожче. Немає відкритого реєстру придбаних за державні кошти ліків, і тому людям кажуть в лікарні: "Ліків немає, але он внизу аптека, ви можете там купити втридорога ті ліки". Ми вимагаємо вкотре від уряду. Прем'єр-міністр Гройсман подав заяву про відставку. Було б чудово перед його відставкою, щоб уряд нарешті прийняв рішення і відправив у відставку виконувача обов'язків міністра охорони здоров'я Уляну Супрун, для того щоб припинити ці зловживання і знущання проти українців. Ми вимагаємо від Генеральної прокуратури, від Державного бюро розслідувань, від інших правоохоронних органів ретельного розслідування фактів, оприлюднених Рахунковою палатою про зловживання у сфері Міністерства охорони здоров'я. Мільйони українців - діточок, дорослих, людей старшого віку - не мають можливості через злочинну діяльність МОЗу. Ці злочини повинні бути припинені. Супрун повинна бути притягнута до відповідальності. Врятуймо життя українців! Дякую. Доброго дня, шановні колеги, шановні українці! Ми щойно прослухали Звіт Рахункової палати, в якому фактично міститься діагноз і вирок уряду за його діяльність протягом 2017-2018 років. Я зачитаю кілька буквально з цього звіту кілька тез. Прожитковий мінімум обчислювався без урахування реальних змін у потребах населення і суспільного розвитку. Розрахунки здійснено на основі наборів продуктів харчування і непродовольчих товарів і послуг, затверджених постановою уряду, яка визнана нечинною. ми з цього навіть бачимо, що ті твердження, які я, фракція "Самопоміч", "Батьківщина" говорили при голосуванні за бюджет, що він порахований на підставі нереальних показників, як економічних, так і макроекономічних, тепер повністю підтверджені оцим документом. Друге. План доходів державного бюджету за 2018 рік не виконано на 18,7 мільярда гривень. Основна причина: недоліки прогнозування, планування в доходах надходження платежів, справляння яких не врегульовано законодавством. Про що це говорить? Це говорить про те, що уряд не здійснює тих заходів по детінізації економіки і навіть не збирає податки в належний спосіб там, де мав би це робити вже сьогодні. Тому всі заяви гучні про початок чергової боротьби і шаленого наступу на контрабанду спільно із силовиками різних "мастей" і різних відомств є нічим іншим, як обманом. Я задавала питання Голові Рахункової палати, чи надійшли до Державного бюджету 2018 року ті 100 мільярдів гривень від заходів по боротьбі із контрабандою, яке обіцяв Прем'єр-міністр. Ні, там немає цих грошей. Тепер я хочу вас проінформувати про те, що Рахункова палата пише про виконання бюджету 2019 року. Знову ж таки, наявні додаткові резерви надходження по податку на прибуток. Це означає, що уряд свідомо занизив показники по цьому податку на 13,2 мільярда Наявні резерви збільшення доходів державного бюджету за рахунок скорочення обсягів тіньового обігу пального. Голова Рахункової палати нам прозвітував, що це мінімум 25 мільярдів гривень, які сьогодні внаслідок недолугої політики уряду гуляють по кишенях, а не працюють на державний бюджет і не є не є сьогодні в кишенях українців. Я проаналізувала надходження від митних платежів, як голова митного підкомітету. За травень план був - 29,4 мільярда, виконано,

Дякую, пані головуюча. Сергій Євтушок, фракція "Батьківщина", Рівненщина. Шановні колеги, ми сьогодні розглядаємо і маємо взяти до уваги звіт Рахункової палати, найкращим показником роботи цього органу, очевидно, було б зниження рівня корупції в Україні як центральних органів влади так і по горизонталі всіх органів місцевої влади. 80 кримінальних справ, Валерій Васильович, це показник, але "чорний день" для уряду не може настати по одній простій причині: тому що саме ця більшість, яка призначила уряд працювати, працювати, і вас призначила, і весь склад Рахункової палати. Тому, очевидно, ми будемо очікувати, що зі зміною уряду, що зі зміною політичних еліт, а ваш орган залишається працювати далі, оскільки конституційний термін він довший, ніж цей період виборчий. Ми будемо сподіватися, що ви принциповіше з огляду на ваші обіцянки тут будете підходити до всіх справ. Ми сьогодні говорили тут про НАК "Нафтогаз". Будь ласка, зверніть увагу, цей корупційний монстр настільки багато поглинає коштів українських громадян, які мали би йти на розбудову нашої країни, але направляється на закупівлю літаків, на різні програми, на різні "хотєлки" їхні, на зйомку офісів і ряд інших нездорових, ненормальних історій, які мають корупційну складову. Я також хочу звернути увагу, шановні представники Рахункової палати, на вашу роботу з місцевими органами влади. Саме тут з приходом доходів з'являються кричущі випадки. Цей український парламент дає можливість перехідних коштів для органів місцевого самоврядування з огляду на те, що помісячка може бути розписана на кінець року, але це виключення. І, на жаль, ми спостерігаємо, що протягом декількох років кошти лежать на рахунку або на депозиті і абсолютно не виконують свою функцію. Що робиться з грошима, я зараз запитаю у всіх і присутніх, і в українців, коли тривалий час вони лежать? Кошти знецінюються, оскільки ріст цін на товари, на послуги щомісяця зростає. І те, що можна було зробити за ці кошти в цьому році, в наступному році це буде вже на порядок дорожче. Тому я хочу, і вам це нехай буде завданням - посилити взаємодію з органами влади, з силовими структурами і перевірити органи місцевого самоврядування. До прикладу, одразу вже можете це вважати моїм зверненням: місто Сарни, на рахунках якого лежить вже протягом декількох років 50 мільйонів гривень для 30-тисячного міста. Це дуже важливо, кошти мають бути освоєні вчасно. Дякуємо. І, будь ласка, наступний виступ - Ігор Шурма від "Опозиційного блоку" 12:46:49 ШУРМА І.М. Ігор Шурма, "Опозиційний блок". Скажіть, будь ласка, хто не знає Руді Джуліані? Колишній мер Нью-Йорка, адвокат Трампа. У 2017 році він був в Україні і він передав слова Трампа до українського народу і до влади: "Верніть в Україну її велич". А це означало, що уряд, який у вас має бути, він повинен бути, заслуговувати на чесність. Він повинен бути чесним по відношенню до вас, він повинен працювати на людей, а не на тих, хто користується бюджетними потоками, хто носить хабарі, хто сповідує ідеологію відкатів. Не повинно бути людей, які розтлівають, розбещують владу, тоді не можна розраховувати на чесність. Терпимість до корупції, яка є наслідком, повинна бути нуль. І це не означає, що у вас корупції не буде, бо він казав, що і при Рейгану, і при Бушу, і при Обамі корупція була, тому що, попри Президента, працюють тисячі людей, нечесних на руку. Але важливо найти їх і притягнути до відповідальності. Хто у нас в Україні це може зробити? Прокурор, СБУ, НАБУ, ДБР – всі, хто хочете, в кінці кінців, влада. Матеріал хто надає? Ось сидять люди, які можна… знаєте, як мурахи є санітари лісу, ось вони – санітари бюджетних потоків. Це люди, які не є ворогами, це люди, які вказують на зловживання і дають карти в руки для того, щоб своєчасно попередити "свинарчукгейт". Я вам скажу, що заслуговує глибоку повагу робота цих людей, бо на профільному комітеті ми розглядали п'ять звернень. Зараз кожен махає рукою, що він подавав звернення. Я маю моральне право говорити, що вже три роки поспіль я говорю на зловживання бюджетними коштами з боку Міністерства охорони здоров'я. Ось тут є накази, їх годі перечислити, коли в 19-му році розприділяють медикаменти…, виділені гроші, які були в 15-му, в 16-му, в 17-му роках. Три роки тому 16 мільярдів були виділені в Bank of America – ні грошей, ні медикаментів стовідсотково немає. І ті люди повинні нести відповідальність. Я звертаюсь до всіх: не настоюйте на звільненні Супрун. Це є не покарання, це є індульгенція. Вона повинна відповісти кримінально. Не рухайте її! Вона втопила Порошенка. Вона втопила Порошенка рейтинг! Якщо ви порухаєте її, то весь уряд буде мати шанс на життя. Вона їх втопить! А в майбутньому ті, хто прийдуть, повинні розставити акценти, щоб у майбутньому такого не було. Звичайно, заслуговує на повагу професійна робота Рахункової палати, це вони дають нам шанс бути чесними. Вам – подяка, а вам всім – роздуми на майбутнє. Дякую. Тарас Кремінь, "Народний фронт". По-перше, я хочу подякувати членам Рахункової палати, безпосередньо голові пану Валерію Пацкану за розлогий звіт. Він справді заслуговує на глибоке ретельне вивчення не тільки в сесійній залі, але, я думаю, що й кожен з комітетів Верховної Ради України міг би детально, розлого, деталізовано, але приділити увагу тим параметрам, які варто було би додатково вивчити і показати все-таки рівень парламентаризму для того, щоб наступний склад Верховної Ради України все-таки тримав цей рівень і переходив від рівня популізму, який зашкалює останнім часом, до рівня професійного діалогу, професійного обговорення та дискутування вкрай важливих проблем, пов'язаних із публічними коштами. Як народний депутат від Миколаївщини, хочу об'єднати всі ті проблеми, які ми порушували в цій сесійній залі 5 років, і хочу зупинитися на кричущих, які стали маркером нашого сьогодення. Було сказано про ефективність різних міністерств, але я хочу сказати, що як не було доріг національного значення Н-11 та Н-14, так їх і немає. Миколаївщина відрізана на півдні не тільки з одного боку морем, але й з іншого боку відсутністю доріг. І як би ми не говорили про те, що заходять нові інвестори, що в нас є дорожній фонд, що в нас працює система габаритно-вагового контролю, Н-11 і Н-14 – це не дороги, це напрямки. І тому я прошу вас ретельно звернути на це увагу. Друга проблема Миколаївщини – це неефективне використання освітньої субвенції. Наша область, на жаль, так і не змогла своєчасно, ані минулого року, ані нинішнього року, використати кошти на підготовку вчителів для "Нової української школи", на закупівлю обладнання і комп'ютерної техніки. І, крім всього іншого, ми так і не змогли показати приклад, як справді треба використовувати ті кошти. Бо здебільшого одні і ті самі фірми, одні і ті самі підрядники, одні і ті самі непрозорі процедури закупівель, і це, звичайно, впливає на рівень освітньої реформи, яку ми цим парламентом підтримали в 2017 році. І хочу подякувати тим колегам, які вірять в те, що освітня реформа не буде зупинена новим складом Верховної Ради України. Нам треба проводити цей важливий експеримент, допоки ми не побачимо перший випуск наших Стосовно освітньої субвенції я підготував депутатський запит на Прем'єр-міністра України своєчасно, ще встиг. Тому я сподіваюсь, що найближчим часом і за вашої підтримки ми почуємо конкретні відповіді. Третє, що мене цікавить, це ефективність використання коштів, які були спрямовані на Державний фонд регіонального розвитку. Так сталося, що у нас близько 100 мільйонів уже коштує плавбасейн у Баштанці. В районному центрі будується плавбасейн, а в Новому Бузі, де 2 роки тому впала школа, жодної копійки, в тому числі на проект. Не завершено

житла для військових на Миколаївщині немає. У нас найбільший контингент військовослужбовців в Україні, тому наші військові, які сплачують щороку близько одного мільярда гривень до місцевих бюджетів, заслуговують на гідну повагу. Я хочу звернутися до всіх, хто має відношення до контролюючих органів, правоохоронних органів,Міністерства внутрішніх справ: приділити тому особливу увагу. А вам, шановні колеги, дякую за роботу. Дякую вам, шановний пане Тарасе. І, будь ласка, до слова запрошується Артур Герасимов, він представить позицію з обговорюваного питання "Блоку Петра Порошенка". Шановна пані головуюча! Шановні колеги! Шановні члени Рахункової палати! Шановні українці! Перш за все, я хочу також приєднатися словами подяки до всіх, хто перед цим висловлював подяку оновленій, підкреслюю ще раз, оновленій Рахунковій палаті. Щира вам подяка вашу діяльність, тому що за цей короткий проміжок часу ви зробили більше, ніж за багато попередніх років робила Рахункова палата. Ви знаєте, от спеціально я з собою взяв звіт Рахункової палати, і ключові пріоритети роботи: нова якість аудитів, нова якість аудиторів, інтеграція у світову систему аудиту і, для мене найважливіше, відкритість. Тому що після того, як всі фракції парламенту… Я хочу нагадати вам той день: голосували всі ключові, що у нас в Рахунковій палаті є, представники майже всіх фракцій і груп, і ви пам'ятаєте ці голосування. (Шум у залі) Майже всіх фракцій і груп. Ми постійно спілкуємося з членами Рахункової палати: і під час засідань Погоджувальної ради, під час засідань комітетів, під час засідань Верховної Ради України. І це є правильним, тому що комунікація і відкритість, і прозорість, вона і дає ті результати, які ми сьогодні бачимо в діяльності оновленої Рахункової палати. Що визиває певну тривогу? Те, що Рахункова палата передає всі свої напрацювання, те, що вона викриває правоохоронні органи, але все ж таки у багатьох випадках ми не бачимо достойного достойного продовження. Я сьогодні вже згадував ситуацію з Державним підприємством "Украерорух", на якому було вкрадено (давайте називати речі своїми іменами – вкрадено) більше 400 мільйонів гривень. Відкриті кримінальні справи. Спочатку НАБУ, на жаль, не могло нічого знайти. Рахункова палата, якщо я не помиляюся, за 2 місяці знайшла все: з платіжками, перерахуваннями, хто, як, до чого, листами, передала всі матеріали до Національного антикорупційного бюро. Але що ми бачимо? Віз і донині там, а генеральний директор цього держпідприємства пан Бабейчук досі на посаді. Якраз є питання до профільного міністерства відповідного: а що коїться? Тобто 400 мільйонів гривень – це не є вкрадених, що доведено оновленою Рахунковою палатою, це не є причиною як мінімум для службового розслідування? І питань виникає дуже багато. Але наостанок хотів би зосередити вашу увагу на тому, що від імені фракції "Блоку Петра Порошенка" в парламенті, від імені партії "Європейська Солідарність" хочу ще раз підтвердити, що ми завжди будемо давати будь-яку підтримку всім починанням оновленої Рахункової палати, які спрямовані на підвищення ефективності її діяльності. нашої фракції, з боку команди Петра Порошенка, ця підтримка завжди буде значущою і завжди буде спрямована на те, щоб якомога більше… Будь ласка, 30 секунд завершити. ГЕРАСИМОВ А.В. І буде спрямована на те, щоби якомога більше рішень в антикорупційній боротьбі від нашої Рахункової палати ми бачили в публічному просторі. А я сьогодні закінчу дуже простими словами. Я вважаю, що оновлена Рахункова палата є одним з найкращих антикорупційних органів України. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, шановні колеги. І нагадую, що, згідно Регламенту, зараз є можливість записатися на виступи депутатам, на це надається 9 хвилин. Це буде 3 виступи народних депутатів. І я прошу вас, колеги, зараз провести запис.

Шановні колеги, ми маємо тут великий, я бачу, список бажаючих доєднатися до дискусії. Я думаю, не буде в залі заперечень, якщо я як головуюча збільшу час для виступів до 15 хвилин. До 15 хвилин. Немає заперечень у залі. Будь ласка, народний депутат Євтушок запрошується до виступу. Ви будете з місця, правильно, пане Сергій? 12:58:28 ЄВТУШОК С.М. Євтушок, "Батьківщина". Прошу передати слово Олені Бабак з фракції "Самопоміч". Дякую. Пані Олена, щасливі запросити вас на трибуну, і відразу 6 хвилин надаємо вам, тому що так само Тарас Пастух передає вам 3 хвилини. Будь ласка. 12:58:42 БАБАК А.В. Доброго дня, шановні пані і панове. Прекрасно, що ми отримали у вигляді парламентського я працюю в Комітеті будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства. Зверталася зі своїм колегою Тарасом Пастухом, з Єгором Соболєвим до міністра оборони з питань ефективності державної програми будівництва житла для військових. я сьогодні бачу, що в звіті Рахункової палати окрема увага стосовно неефективності використання коштів державного бюджету саме присвячена питанням на будівництво, придбання житла для військовослужбовців Збройних Сил України. Ми бачимо, що 13,6 відсотків найбільш неефективних програм – це саме в сфері будівництва житла для військових. Я просто маю сьогодні величезний біль від того, що ми з народними депутатами, з моїми колегами провели величезну роботу, аналізуючи ці програми будівництва житла для військових по роках, пооб'єктно, побачили страшезні приклади неефективного використання коштів. У нас є об'єкти в місті Чугуєві, у Володимирі-Волинському, Болграді, Бердичеві, Одесі, Стриї і багато-багато інших, будівництво яких почалось ще в 2004 році, в 2007 році, 8-му році, 7-му і так далі, і так далі. І ці об'єкти в свій час були побудовані майже на 90 відсотків. Але раптом сьогодні в Державному бюджеті України по цих програмах на ці об'єкти 40, тобто вони завершені лише на 40 відсотків. І вартість цих об'єктів зросла з роками в рази, в рази: в 10 разів, в 6 разів, там з 20 мільйонів це стало 90 мільйонів цей самий об'єкт. І він до сьогоднішнього дня не завершений, як введений в експлуатацію. Мова йде про житло для людей, які на фронті. І Міністерство оборони дозволяє собі неефективно використовувати кошти за цією державною програмою. Коли я показала всі проблеми з індексацією вартості цього житла за роками, що ці об'єкти просто тримаються на балансі заради індексацій, заради збільшення цієї вартості і і неприведення до введення в експлуатацію цих об'єктів, Рахунковій палаті, то вони сказали: "Ми побачили неефективність цієї програми, дивіться звіт на сайті". Шановні, а дії які? А дії які? Коли ми побачимо, що міністр Полторак сказав: я бачу цю проблему, всі об'єкти, які почали будівництво, на які є кошти в державному бюджеті України, і вони там з 7-го року тягнуться, ми їх завершуємо у 18-му, в 19-му році? Цього не відбувається. Скажіть, будь ласка, що ще треба депутатам, яку форму парламентського контролю треба застосувати для того, щоб уряд на такі факти, я вважаю, це вже зловживань у сфері будівництва, а тим більше на такій сфері, як будівництво житла для військових, виправив цю страшну ситуацію? Що ще треба? Друзі, на мій запит і Тараса Пастуха, на жаль, відповідь не є в публічному доступі. Я прошу Голову Верховної Ради відповідь міністра Полторака стосовно готовності, пооб'єктної, кожного об'єкта будівництва житла для військових оприлюднити і зробити доступною. Я хочу, щоб ті солдати, ті офіцери, які стоять в чергах і чекають житла по цих об'єктах, які у нас кожного року переходять, як перехідний вимпел, з року в рік в бюджеті, щоб вони побачили ці об'єкти, вони побачили, скільки вартість зросла цих об'єктів по роках, але на сьогоднішній день вони ще ніяк не введені в експлуатацію. Я просто вимагаю. Це не є секретна інформація, це не є службова інформація – це питання житла для військових. Тому прошу оприлюднити звіти міністра Полторака у відповідь на мої запити депутатські разом з Тарасом Пастухом, і потім ще були окремі мої індивідуально. Тому що дій ніяких немає. Я хочу, щоб публічно кожен солдат побачив, як наживались чиновники вищого ешелону влади на їхньому житлі! Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. До слова запрошується пан Мельник, народний депутат. Просимо вас, пане Мельник Доброго дня, шановні колеги! Я як член бюджетного комітету хочу, дійсно, сказати і відзначити, що новий склад Рахункової палати, що мені приємно, перестали бути просто статистами. І це дуже важливо, тому що проблему ми всі знаємо, констатувати факти - теж ми бачимо. І сьогодні хотілося більше чути все-таки, а які шляхи вирішення, а які пропозиції, яким чином ми будемо рухатись, яким чином ми будемо виправляти ті помилки, які були допущені. Тому що, почувши такий звіт, як мінімум, окремі розпорядники, головні розпорядники коштів, це як мінімум, мають завтра просто подати у відставку, тому що, коли сьогодні мова йде - півтора мільярда неефективне використання коштів, а, скажемо, 7 позицій - там,і 4 мільярда, ну, це просто величезний ресурс - 17 мільярдів. А якщо подивитись з питань надходжень до бюджету біля 25 мільярдів, в тому числі митні платежі. На жаль, не спромоглись ми за цей період зробити, щоб можна було митну декларацію наших колег-поляків передати, тому що там йде дійсне відображення ціни. І той інвойс, який здається на польській митниці, він відповідає факту. А, на жаль, коли вже береться податкова накладна на київській митниці, там абсолютно різні ціни. Тому, я думаю, що в цьому напрямку все-таки хочеться в перспективі пропозиції від Рахункової палати. Наступне. Теж хотів би відзначити те, що Рахункова палата, скажемо, велику увагу приділила саме ефективності використання коштів. Я вважаю, що це питання сьогодні номер один. Оскільки ми переходимо до бюджетної декларації, ми бачимо, що головні розпорядники коштів, на жаль, в цьому напрямку теж недопрацьовують. І я вважаю, тут якраз від Рахункової палати потрібна нам як бюджетному комітету допомога, щоб ми могли чітко виписати бюджетну декларацію, ми могли чітко виписати ті програми, критерії ефективності, по яким чітко можна було оцінити ефективність використання коштів на стадії формування бюджетної програми. Тому що, на жаль, в нас сьогодні програмний метод бюджетування тільки по назві, а по суті залишається фактично та економічна класифікація і ефективності використання саме ресурсу, якому мало приділяється уваги. Також хотів би почути все-таки позицію Рахункової палати щодо резонансних питань. Це, в першу чергу, ми так і не отримали якогось фахового підтвердження питання і по "Нафтогазу", і питання "Роттердам плюс", і питання розстрочок тих 2,5 мільярда, ми так і не розуміємо на стадії формування нового бюджету. Чи будуть вони повернуті до бюджету, ті 2,5 мільярда, які ДФС відстрочила, чи яка по них перспектива?

так працювати далі, і ми чекаємо більшої конкретики, більших пропозицій. Це в цілому буде на користь і ефективності використання бюджетних коштів. Дякую. Вам дуже дякуємо, шановний колего. І запрошуємо до слова народного депутата Ігоря Шурму. Він матиме 6 хвилин. Йому передає право виступити його колега Нечаєв. І також у списку запису є і сам пан Шурма. Будь ласка, пане Шурма. І потім ще у нас два виступи від "Народного фронту", колеги. Чи один виступ, там будемо по часу дивитися. Ігор Шурма, "Опозиційний блок". Дивіться, одвічна проблема новітньої історії України: ми всі намагаємося боротися з корупцією і її подолати. жодного президента, жодного прем'єра, жодної політичної сили, яка би схвалювала корупцію і не вела з нею боротьбу. Чому у нас стан справ такий? А я вам пояснюю. Якщо ми маємо сьогодні достовірний, фаховий матеріал, представлений Рахунковою палатою, яка у свій час була обрана і затверджена коаліцією "Європейський вибір", ви, які прийшли на хвилі Революції Гідності, ви довірили тим людям, і вони виконують свою роботу фахово. А от є запитання. Чому кожен їхній звіт, який вони направляють в прокуратуру, в Службу безпеки України, Національне антикорупційне бюро, Державне бюро розслідування, інформують Прем'єр-міністра, інформують Президента України, а реакції немає? Чого вартують дані, які виявили вони і зафіксували? Це вже не політичні цифри і не політичне якесь звинувачення. Світовий банк Україні на реформування охорони здоров'я виділив 214 мільйонів доларів. Я перепрошую, це є 6 мільярдів, які з відсотками треба віддавати. Це при тому, що вони освоюються. За 4 роки великі реформатори – ну, це для когось великі, а для нас це люди без освіти, бо там середня освіта, використовують лишень частину грошей. Але Світовий банк – це ж прагматики. Ви думаєте, вони думають, як реформувати охорону здоров'я України? Вони думають, як на тому заробити гроші і запровадити свої правила гри. За несвоєчасне використання коштів і їх зберігання ми платимо штрафи. Ми за ті роки заплатили 100 мільйонів гривень за невикористання грошей. Це є злочин? Злочин. Хто несе відповідальність? Міністерство охорони здоров'я. Я звертаюся до уряду, який завтра буде звітуватися. За які, вибачте за грубе слово, "шиши", ви захищаєте Супрун, повним складом, справу якої розглядали в суді? За які "шиши" розглядав Президент, він знає. Він сьогодні є екс-, і до нього буде дуже багато запитань. Ми говоримо про те, що через міжнародні закупівлі, міжнародні організації, ми купуємо дешевші ліки. А ви знаєте, хто для нас проводить закупівлі? "Краун Ейдженс" - це є структура, яка поставляє країнам третього світу. Коаліція "Європейський вибір", які 4 роки були при владі, дякуємо, ви нас прирівняли до країн третього світу! Ви думаєте, вони нормальні поставляють ліки? Якщо нормальні, то чому більше як на 100 мільйонів проведена утилізація ліків, які протерміновані, за кошти нашого бюджету? Супрун, яка в суді казала: "Ви не можете цього зробити, бо я підписую документи про розподіл ліків". Я вам показував цілу пачку документів. Вона в квітні цього року розписувала ліки, які поступили, проплачені були в 2017, в 2016 роках. Хто її захищає? Її захищає уряд, її захищає Президент, її захищають депутати, які за чотири роки, за три, не внесли її кандидатуру в зал як на посаду міністра. Ми чомусь акцентуємо увагу тільки на тому, що за дане питання має нести відповідальність Міністерство охорони здоров'я. Давайте будемо справедливими, там фахівців мало, але є ще юридична відповідальність. А де друге міністерство, яке відповідає? Не хочу змилитися, або Міністерство фінансів, або Міністерство економіки, вони несуть теж відповідальність за ці кошти. Ми будемо говорити: чи будуть нам за таких умов міжнародні організації давати в позику гроші? Будуть. Знаєте чому? Тому що, якщо ми подивимося, як використовуються кошти на прес-конференції, на конференції і круглі столи: у найдорожчих готелях, у найдорожчих ресторанах, у найдорожчих закладах. Брейки і оплата своїх експертів, вони працюють на себе. Що ми отримали, практично охорона здоров'я, з того всього? Рівним рахунком абсолютно нічого. Ми сьогодні маємо унікальний шанс. Я мав можливість працювати у Верховній Раді ще у четвертому скликанні чотири роки, там теж була непогана Рахункова палата, але тоді питання корупції не було ще таким, як тепер. Сьогодні ми маємо професійну, незаангажовану, я як політичний опонент до тих людей говорю - незаангажованих професіоналів, які дають матеріали для того, щоб той, хто хоче боротися з корупцією, припинив цю корупцію, явище як таке. Але для цього, для цього ми повинні мати прокурора, СБУ, НАБУ, ДБР такими, що реагують на їхні результати. Якщо не будуть реагувати на ті їхні матеріали, вони, знаєте, будуть на кого подібні? На того лікаря, який лікує і хоче лікувати, лікувати і лікувати, а нема чим, і пацієнт помирає. Хочемо боротися з корупцією - давайте підтримаємо Рахункову палату. Дякую. Будь ласка, останній виступ. Шановні колеги, останній виступ. Народний депутат Кремінь, вам надається слово, просимо. З місця будете? Будь ласка. Тарас Кремінь, "Народний фронт". Я все-таки хотів би загострити ті питання, які ми обговорювали в тому числі. Бо, коли згадував я за дороги Н-11, Н-14, вони ж не тільки національного значення, вони мають і стратегічний характер. Бо справді, починаючи з 14-го року, всі ротації, всі бойові підрозділи, формування, які вирушали на схід, вони безпосередньо рухались цими дорогами. І хто б сьогодні нам не говорив, але це в тому числі питання національної безпеки і оборони. Я сподіваюсь, що вже почав слухати нас Секретар Ради національної безпеки і оборони, і, я думаю, йому буде дуже важливо дізнатися про те, що це так само сфера його компетенції - вирішення питання стосовно транспортних сполучень. Що стосується житлового забезпечення військовослужбовців, хотів би пояснити, бо щорічно близько 1 мільярда гривень, які потрапляють на рахунки місцевих бюджетів, якщо говорити за Миколаївську область, і вони кладуться на депозити, це величезний злочин. І місцева влада знає абсолютно про це, бо у нас військові частини є і в Миколаєві, і в Очакові, і в Первомайську, і Вознесенську. Я не бачу черг, величезних черг депутатів під час сесій місцевих рад, коли вони розглядають питання пільгового надання житла, коли вони вирішують питання про пільгове зарахування дітей до дитячих садочків, коли вони вирішують питання стосовно будівництва тих або інших об'єктів сфер охорони здоров'я, освіти, щоб забезпечити в першу чергу військовослужбовців. І це, звичайно, величезна проблема для цього. І третє, на чому я хочу загострити. Я хочу подякувати і від імені нашого Комітету з питань науки та освіти за ту співпрацю, яку ми змогли налагодити протягом останнього часу. І безпосередньо заступнику голови Андрію Майснеру, який кілька разів був на засіданні нашого комітету, який так само вболіває за сферу освіти і науки в тому числі. Ще одна важлива річ, на якій би хотів зупинитися, – це питання вищої освіти. Сталося так, що останніми роками у нас значно зменшився контингент студентів, але в той же час не скорочується мережа закладів вищої освіти, так само, як і не спадає заробітна плата ректорів. Я можу це сказати по миколаївських національних університетах, у нас їх чотири: студентів все менше і менше, зарплата ректорів - все більша і більша, тендерних закупівель все більше і більше. Якщо раніше їздили на "волгах" і "жигулях", то сьогодні на іномарках. Зверніть, будь ласка, і на це увагу, це принципово важливо,

депутатів завершені. Зараз надам заключне слово, але, одну хвилиночку, хочу дати вам повідомлення важливе, що Комітет з правової політики прийняв рішення про Кодекс виборчий з відкритими списками. Це означає, що нам буде необхідно зараз просто підготувати таблиці. Це 4,5 тисячі правок, і, ви розумієте, таблиці будуть досить об'ємні, але Апарат Верховної Ради України буде працювати всіма силами, очевидно, що до завтра це не встигнеться. Але наступного тижня, це означає, ми зможемо перейти до розгляду Виборчого кодексу про вибори за відкритими списками. Наступний крок. Ми чекаємо рішення регламентного комітету про Закон про тимчасові слідчі комісії. Він є менш об'ємний. Ми зможемо тимчасові слідчі комісії розпочати завтра розглядати, а по завершенню розгляду Закону про ТСК перейти до виборчих списків. Такий план рекомендується, і я впевнений, що ми всі його підтримаємо, і ця Верховна Рада України ще прийме історичні рішення для розвитку українського парламентаризму і України в цілому. Не перебирайте… Це і так великий план. Отже, колеги, я запрошую до заключного слова голову Рахункової палати Валерія Васильовича Пацкана три хвилини. Дякую, Андрію Володимировичу, дякую всім народним депутатам за оцінку нашої роботи за рік. Саме ця Рада обрала оновлений склад Рахункової палати, і саме цій Раді ми повинні були прозвітувати за перший рік діяльності. Я і всі мої члени почули ті пропозиції, які були висловлені в цій залі, ми обов'язково на них звернемо увагу. І найголовніше, поставимо на пост-контроль ті рекомендації, які ми ставимо до своїх об'єктів контролю міністерств та відомств. Що необхідно? Ще багато потрібно чого зробити. Потрібно посилити незалежність Рахункової палати, потрібно посилити відповідальність міністерств та відомств за недотримання бюджетного законодавства і за невиконання вимог Рахункової палати. В нас парламентсько-президентська держава, парламент має право приймати рішення, парламент повинен приймати рішення щодо тих міністерств та відомств, щодо тих міністрів, які неефективно використовують кошти. Шановні народні депутати, я розумію, що виборчі перегони вже на носі, я розумію, що Рада і багато хто з вас буде в цій Раді в подальшому, в наступному скликанні. Ми готові до комунікації, ми готові до співпраці, і ми готові далі ефективно, чесно, неупереджено робити свою роботу. Андрій Володимирович, дякую вам за оцінку нашої роботи, дякую всім народним депутатам. До співпраці! Дякую. і всім членам Рахункової палати за професійну якісну роботу. Бажаю вам такої ж само якісної роботи, і вірю, що звіти тепер будуть, як і передбачено законом, кожного року. І хочу повідомити, що розгляд щорічного звіту Рахункової палати про її діяльність за 2018 рік завершено. Щорічний звіт береться Верховною Радою України до відома. Дякую вам. Успішної і плідної роботи! Успіхів!

Отже, колеги, ми вчора домовилися, що ми сьогодні зможемо розглянути важливу тему, яка важлива для обговорення. Це є проект Постанови про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Запобігання та протидія дискримінації жінок з вразливих соціальних груп". В нас є традиція, що ми маємо змогу поставити одну з тем і просто провести щодо неї дебати. І я думаю, сьогодні є, власне, хороший день, щоб ми цю тему, надзвичайно важливу для суспільства, змогли обговорити, обмінятися думками, підготувати її до прийняття рішення, щоб тоді, коли в залі буде максимальна мобілізація, ми її змогли прийняти. І тому я оголошую про перехід до розгляду проекту Постанови про Рекомендації парламентських слухань: "Запобігання та протидія дискримінації жінок з вразливих соціальних груп" (№9408). І запрошую до доповіді голову підкомітету Комітету з питань прав людини, національних менших і міжнаціональних відносин Суслову Ірину Миколаївну. Будь ласка. Шановний головуючий, шановні колеги, на ваш розгляд пропонується проект Постанови Верховної Ради України про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Запобігання та протидія дискримінації жінок з соціально вразливих груп" (реєстраційний номер 9408). Колеги, 10 жовтня 2018 року відбулися парламентські слухання. Чи не вперше ми відверто говорили на високому рівні із цієї трибуни про проблеми, які турбують мільйони українських жінок. Ці конкретні життєві труднощі, які часто здатні перетворити життя на пекло. Це коли жінку з інвалідністю не приймають в лікарні, бо там немає адаптованого обладнання; коли жінки - внутрішньо переміщені особи - не можуть знайти роботу та житло для себе та своєї дитини; коли сільські жінки зранку до пізньої ночі безкоштовно або за низьку оплату тяжко працюють, але не мають доступу до якісних медичних послуг; коли в тюрмах жінок, які відбувають покарання, постійно принижують та змушують в нелюдських умовах відбувати покарання, коли у ВІЛ-позитивних жінок забирають право на материнство; коли жінок-ромів тримають у неуцтві та жебрацтві від народження і до смерті. Ми говорили про страшні речі, які не залишать байдужими людей хоча б із мінімальною здатністю до співчуття. На слухання прийшли понад 700 учасників та учасниць, представники профільних міністерств, відомств, депутати різних рівнів, представники міжнародних організацій, громадського сектору. Жінки, які виступали з трибуни, це сильні духом люди. Вони не скаржилися на життя, вони нічого не просили. Вони вимагали забезпечити їхнє право, бо це загальнолюдські законні права: право на гідність, на повагу, на освіту, медицину, на безпеку і, нарешті, право на життя. Разом ми сформували список пропозицій та рекомендацій до різних органів влади, вони чіткі, дуже конкретні, а головне – справедливі. Сьогодні ці рекомендації виносяться на ваш розгляд. Аби вони пішли на виконання, потрібне потрібне схвалення, як ви знаєте, українського парламенту. Ці рекомендації стосуються проблем сільських жінок, жінок - внутрішньо переміщених, жінок з інвалідністю та ВІЛ, жінок-ромів та жінок, які відбувають покарання. Ці рекомендації адресовані уряду України, Верховній Раді, Державній судовій адміністрації, місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування. Загалом документ, який ви отримали, містить 82 рекомендації, кожна з яких це ключ до вирішення дуже конкретної проблеми. На деяких з них я хочу зупинитися більш детально. Рекомендації, які були адресовані Верховній Раді України. Перше. На законодавчому рівні врегулювати питання квот у виборчому законодавстві. Друге. Ухвалити законопроект 8558, який надасть важелі впливу на рекламодавців, щоб впливати на виробників дискримінаційної реклами. реклами. Третє. Внести зміни до статті 12 Закону про допомогу сім'ям з дітьми щодо збільшення розміру допомоги при народженні дитини. Наступне. Посилити парламентський контроль за виконанням заключних зауважень Комітету ООН щодо захисту людей з інвалідністю. Рекомендації, які були адресовані Кабінету Міністрів України. По жінкам з інвалідністю: перше - забезпечити виконання, у тому числі і належне фінансування Національного плану дій з реалізації Конвенції про права інвалідів; друге - врахувати проблеми дівчат та жінок з інвалідністю під час розробки державних програм та нормативно-правових актів. Наступне. Покращити доступ дівчат та жінок з інвалідністю до медичних послуг, зокрема, у тому числі і в репродуктивній сфері. По жінкам-ромам: посилити контроль та виконання плану заходів щодо реалізації стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року; друге - здійснити інституційне оформлення професії "ромські медіатори". Наступне. Недопущення розміщення на офіційних сайтах правоохоронних органів повідомлень, де застосовується мова ворожнечі по відношенню до представників національних меншин. По жінкам-внутрішньо переміщеним особам найважливіші дві речі. Перше – провести інформаційну кампанію про позитивний досвід інтеграції до нових громад жінок ВПО. Цей досвід є, але про нього, на жаль, ніхто не говорить. І друге – врахувати потреби жінок під час економічного відновлення районів, постраждалих від війни. По жінкам, які живуть з ВІЛ. Ви знаєте, мені здається, що найголовніше питання – це виключити діагноз з ВІЛ з медичних протипоказань щодо застосування допоміжних репродуктивних технологій під час лікування жіночого безпліддя. Люди, які мають цей страшний діагноз сьогодні, вони не можуть використовувати репродуктивні програми. Рекомендації загального характеру. Затвердити Державну соціальну програму запобігання та протидії домашньому насильству на період до 2023 року. Розробити механізм стимулювання роботодавців для вирівняння диспропорцій в оплаті праці між чоловіками Здійснити потужну інформаційну кампанію з протидії дискримінації за ознакою статі, привести нормативно-правові акти щодо охорони праці у відповідність із європейськими стандартами. Провести навчання співробітників видавництв щодо подолання стереотипів стосовно чоловіків та жінок, забезпечити надання якісних освітніх послуг дівчатам із соціально вразливих груп. Міністерству закордонних справ поінформувати суспільство про діяльність міжнародних організацій щодо протидії дискримінації жінок із соціально вразливих груп. Провести навчання суддів, адвокатів, правоохоронців із застосуванням кращих практик захисту прав жінок, які постраждали від дискримінації, надавати ефективну психологічну допомогу і підтримку працівницям установ пенітенціарної системи. Ви знаєте, ми про них взагалі забуваємо дуже часто. Рекомендації, які адресовані місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування. Залучити жінок внутрішньо переміщених осіб до проектів розробки децентралізації, забезпечити пропорційну участь сільських жінок в розробці стратегії розвитку територіальних громад, переглянути чинні програми та заходи на відповідність Державній соціальній програмі забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, Резолюції Радбезу ООН "Жінки, мир, безпека", заключних зауважень Комітету ООН з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок. Переглянути формат роботи створених дорадчих органів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків для перетворення їх на ефективний інструмент державної політики. Шановні колеги, я дуже розраховую, що після схвалення цих рекомендацій Верховною Радою України ці рекомендації стануть основою для ефективних майбутніх рішень посадовців. Ефективність буде вимірюватися не в кількості підзаконних актів, а в практичних результатах. Якщо завтра в лікарнях з'являться мамографи для жінок з інвалідність, якщо в колоніях жінок більше не будуть брутально обшукувати чоловіки у не спеціально відведених для цього місцях, якщо ВІЛ-позитивним жінкам дадуть можливість і право всиновити дитину, якщо ромських дівчаток не будуть видавати заміж в 13 років, значить, ми перемогли. кожен з вас вніс свою частку в цю перемогу. Комітет з прав людини національних меншин і міжнаціональних відносин на своєму засіданні 6 грудня 2018 року розглянув проект цієї постанови та рекомендував Верховній Раді України прийняти її за основу і в цілому. Прошу замінити дату інформування Верховної Ради України Кабінетом Міністрів України з 1 вересня 2019 року на 1 грудня 2019 року. Колеги, я хочу зазначити, що кожен з вас мав отримати ось таку книжку, в якій є всі виступи, повністю, тих спікерів, які виступали на парламентських слуханнях. Окрім того, що ця книжка містить всі виступи, є постанова, яка, з якою можна ознайомитись, можна було ознайомитись на сайті Верховної Ради України. Я розумію, що сьогодні немає необхідної кількості депутатів для того, аби підтримати цю постанову. Але, тим не менш, я вважаю, що ми, як зазначив шановний пан головуючий, зобов'язані про ці питання говорити тут, у стінах українського парламенту, з цієї трибуни. Ми маємо дати не просто відповідь, а ухвалити дуже конкретні рекомендації по тих питаннях, які я щойно піднімала у своїй доповіді. Дякую. Дякую. Я прошу залишатися вас, шановна пані Ірино, на трибуні. І, колеги, я прошу записатися на запитання.

Іван Спориш, Вінниччина, 15-й округ. Звичайно, ми повинні… все-таки повинна ця постанова, як-то кажуть, мати своє місце. Тому що те, що сьогодні ми чули, доповідач нам зачитала, це, звичайно, тут вражає. Зачастую, я скажу, що і не ми всі знали це і цю правду, і таке інше, хоч багато в чому ми знаємося. Відношення і до ВІЛ-позитивних, і до саме малолітніх дітей ромів, і таке інше. У мене таке запитання. Скажіть, будь ласка, чи є, чи поступали до вас в комітет, чи особисто і таке інше, такі приклади, де діти ромів, дійсно, в 12-13 років виходили заміж, де дійсно, не давали можливості там родити ВІЛ-позитивним і таке інше? Чи були такі приклади, будь ласка. Дякую за запитання. Звичайно, такі не просто звернення поступали. Ми як Комітет з прав людини робили два виїзні засідання, одне з яких було в Закарпаття, ще з колегою паном Пацканом це відбувалося, у ромські поселення. Так, ми бачили не просто тих дітей, які в 13 років вже є чиїмись дружинами, дівчата, а ми бачили і дітей, які не мають документів, не мають свідоцтва про народження, які не мають можливості отримувати якісну медичну допомогу у разі необхідності. І ви знаєте, я хочу сказати, що сьогодні на базі Міністерства культури створено відповідну групу, в якій ми працюємо і напрацьовуємо комплексні зміни до стратегії, до "ромської стратегії". І я сподіваюсь, що наступна стратегія, вона включить всі ці болючі питання. враховуючи те, що органи виконавчої влади насправді працюють з нами досить ефективно, наразі я сподіваюсь, що за 5-7 років ми зможемо врегулювати всі ті питання, які я щойно зазначала. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, наступне запитання – народний депутат Барна. В український традиціях переважало завжди материнство, не дивлячись на войовничість наших предків, тому що жінка – це та особа, яка тримала будинок на собі і сім'ю, вона була джерелом спокою і сімейного затишку. Шануємо, поважаємо, захищаємо, боронимо наших жінок, бо сила жінки в першу чергу в її слабкості. Але прошу вас, і звертаюся до вас, від моїх виборців про недопустимість імплементації європейських нібито цінностей, які не відповідають нашим національним, християнським, моральним і сімейним устоям, які властиві українській нації. Щиро дякую. Ви знаєте, мені здається, що жінка – це не просто мати, а чоловік – це не просто батько, а жінка сьогодні ще і воїн, і снайперка, і розвідниця, і волонтерка, і людина, яка надає медичну допомогу на передовій. І я хочу зазначити, що 55 тисяч жінок сьогодні проходять службу у Збройних Силах України та інших військових формуваннях. І треба віддати їм належне, вони є учасниками бойових дій, це люди, які виконують бойові завдання. Ми маємо пам'ятати про те, що жінка стоїть не тільки на сторожі будинку і сім'ї сьогодні, вона стоїть на сторожі і економіки, і безпеки, і енергетики в тому числі. І я прошу це враховувати.

Але ж в першу чергу жінка – це мама. І я також хочу звернутися і до головуючого, і до присутніх народних депутатів. У нас найближчим часом буде 1 червня і всі ми поїдемо по країні розповідати, як ми любимо, захищаємо дітей, малювати з ними різні рисунки, малюнки і так далі. Але ж найголовніше наше завдання сьогодні – це в першу чергу зробити все, щоб захистити дітей, щоб підтримати родини з дітьми, щоб захистити одиноких матерів, щоб зробити все, щоб підтримати дітей з інвалідністю, дітей, які проживають в "червоній" зоні. І тому ми звертаємось до вас з проханням підтримати пропозицію Ради матерів України розглянути терміново законопроект 6063-д та 6510 щодо захисту дітей в нашій країні. Дякуємо. Це не питання. У нас багато питань, до речі, відображено у рекомендаціях парламентських слухань, які стосуються багатодітних жінок, і особливо багатодітних жінок - внутрішньо переміщених осіб. І дійсно, там потрібно посилити державний захист цієї категорії цієї категорії соціально вразливої групи людей. Я гадаю, що українському парламенту є над чим працювати спільно із Кабінетом Міністрів. ГОЛОВУЮЧИЙ. І останнє запитання. Будь ласка, пані Заружко. Дякую, пані Ірина за вашу змістовну доповідь. Я трохи повторюся в своєму питанні щодо переселенців та багатодітних родин. Чи можете ви конкретизувати, які саме запобіжники для цих вразливих категорій населення України ви пропонуєте вжити задля того, щоб вони стали менш уразливими, щоб допомога від держави нарешті відчувалась цими людьми? Бо сьогодні вони, на жаль, відчувають себе покинутими і не відчувають відповідної підтримки держави. Дякую. Це, як я і відзначала, надання певних фінансових преференцій для багатодітних сімей, внутрішньо переміщених осіб. Друге, що є не менш важливе. Скасування наказів, профільних наказів Міністерства освіти і науки, які стосуються надання права дітям вступати до 1-го класу тільки за наявності певного переліку документів за місцем реєстрації. Це є неприйнятним, порушує Конституцію. І наскільки мені відомо, жінки які є внутрішньо переміщеними особами, досить часто зіштовхуються з цією проблемою, яку, на жаль, не завжди можна вирішити без корупційних якихось Ну і звичайно, це соціалізація. Надання можливості і прийняття участі цим жінкам у розробці планів, планів по розвитку тих чи інших органів місцевого самоврядування та територіальних громад. Мені здається, що це буде найефективніше. Додаткові заходи, які передбачені для тих чи інших органів органів виконавчої влади, всі визначені у рекомендаціях парламентських слухань. Я ще раз хочу показати і зазначити, що вони у нас є, що кожен народний депутат їх отримав. Тут більше 200 сторінок. Тут вся повністю нормативно-правова база, куди необхідно внести зміни, які саме… і хто за це несе безпосередню відповідальність: де відповідальність парламенту, де уряду, а де органів місцевого самоврядування. Я сподіваюсь, що і органи виконавчої влади, незалежно від нашого з вами голосування, можуть взяти ці рекомендації за основу і вже сьогодні працювати. Ніхто нікому не заважає нікому не заважає працювати з ними, навіть якщо вони не будуть підтримані українським парламентом. Дякую. проекту Постанови про рекомендації парламентських слухань щодо запобігання та протидії дискримінації жінок з вразливих соціальних груп. Будь ласка. Так, від фракцій. Я не додала, що зараз відбувається запис на виступи від груп і фракцій. Будь ласка, пані Червакова, запрошую вас на виступ. Пані Червакова, ми вас на трибуну запрошуємо.

дуже актуальній і соціально важливій темі. Дякую вам, пані Ірино, за змістовну доповідь. Але я хотіла би привернути увагу наших колег до того, про що ми говорили тут буквально минулого пленарного тижня: стосовно гендерних квот у передвиборчих списках політичних партій. Гендерні квоти - це так звана позитивна дискримінація. І я хочу нагадати, що вже в цьому скликанні ми внесли зміни до Закону "Про місцеві вибори", там, де ідеться про те, що в кожному списку політичної партії має бути як мінімум 30 відсотків представників однієї статі. І цей законопроект, цей закон вже прийнятий, дуже позитивно оцінили наші європейські партнери. І я би хотіла привернути увагу до того, що, власне, наступного тижня, як заявив спікер парламенту Андрій Парубій, ми візьмемося до розгляду Виборчого кодексу. Так, там дійсно 4 тисячі поправок, і, за нашими підрахунками, якщо ми будемо йти по цих поправках так само, як по мовному закону, то це, здається, приблизно 6 тижнів. Можливо, ми дійсно прискоримося, тому що у нас такої кількості часу, у парламенту, дійсно нема. Але я б дуже хотіла закликати і парламентарів, і депутаток зосередитися на тому, що все ж таки ми маємо у Виборчому кодексі врахувати і цю рекомендацію наших європейських партнерів, і проголосувати за те, щоб в партійних списках були гендерні квоти, у партійних списках політичних партій були гендерні квоти. Тому що зараз ми бачимо, скільки дуже позитивного, скільки дуже корисної роботи роблять Дякую за увагу. Дякую пані Ірині Сусловій. Дякую нашим двом профільним міжфракційним об'єднанням за те, що вони постійно привертають увагу до цього питання. І я сподіваюся, що це буде не просто привернення уваги, Дякую за увагу. Я прошу передати слово самій молодій багатодітній мамі українського парламенту Наталії Королевській. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, пані Наталя. Шановні колеги, на жаль, сьогодні не багато чоловіків ми бачимо в цьому залі, вже, на мій погляд, найактивніші - жінки-парламентарі, які працюють в українському парламенті. І тому сто років тому українки вибороли право голосувати на виборах, сто років ми мали право на рівні з чоловіками голосувати, а сьогодні жінки України готові брати на себе відповідальність, щоб в цей складний рік виборчої боротьби зберегти єдність країни, захищати людей. І ми повністю підтримуємо ініціативи щодо Ради ООН, щодо пропозицій наших європейських партнерів, щодо прикладів найрозвинутіших країн світу, які вже давно запропонували жінкам можливість на рівних бути присутніми по всій вертикалі влади. І зараз у нас є можливість ще внести зміни до виборчого законодавства та врахувати ці пропозиції та надати можливість українським жінкам з усієї країни бути присутніми в українському парламенті. Але ж я ще раз хочу нагадати, що в першу чергу жінка – це мама. І що сьогодні найголовніше завдання - це виправити ті помилки, які були зроблені за останні п'ять років, коли у дітей, у родин з дітьми, в одиноких матерів забрали майже всю державну підтримку; коли країна розуміла, що треба мобілізувати всі зусилля, щоб створити сильну армію. Але сьогодні ми також розуміємо, що в рік стало народжуватись на 100 тисяч діточок менше, ніж п'ять років тому, що сьогодні, на жаль, діти, які прожили п'ять років, народились, живуть там, на війні, від держави не отримали жодної копійки підтримки. Сьогодні ми навіть не маємо право за рахунок бюджету дах над їх головою відремонтувати, і у нас з вами є можливість виправити цю ситуацію. І тому сьогодні в Раді зібралися мами з усіх куточків нашої країни і провели Раду матерів України. Підготували і передали вже звернення до Президента України, де вони запропонували план виходу з цієї демографічної кризи. Також пакет законопроектів вони зареєстрували в парламенті. І я прошу тих лідерів фракцій, які тут присутні, тих жінок, які тут присутні: давайте мобілізуємося, ми можемо розглядати зараз Виборчий кодекс, а можемо захистити та врятувати сотні і тисячі життів життів наших дітей. І це, я вважаю, набагато важливіше, ніж будь-що, тому що майбутнє України – це майбутнє дітей. Об'єднаємося, захистимо дітей України! І останній виступ із тих фракцій, хто записався. Будь ласка, пані Заружко, яка представить позицію Радикальної партії. Валерія Заружко, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Доброго дня, шановні українці, доброго дня шановні колеги! Сьогодні по статистиці в Україні 60 але в парламенті ми бачимо найнижчий показник по Європі: тільки 11 відсотків парламентарів в Україні сьогодні жінки. Чому ж така несправедливість? Чому жінки мають таке маленьке представництво у найвищому законодавчому органі країни? Чому дискримінують жінок, і не тільки тут, дискримінують на робочих місцях, дискримінують жінок - внутрішньо переміщених осіб, яких більше одного мільйона. Ці жінки вимушені грати за іншими правилами, не за такими правилами, за якими грають чоловіки. І ми маємо зараз світовий тренд, до якого мусить долучитися і Україна як держава. І тому хочу вам сказати, що підтримка постанови, запропонованої нашим міжфракційним жіночим об'єднанням "Жінки. Мир. Безпека" (номер 10266-1) дуже важлива. Саме тому, що в цій постанові йдеться про 30- відсоткову квоту у виборчих списках для жінок. Але йдеться не тільки про квоту в кожній п'ятірці, хочу наголосити, не взагалі по списку, а в кожній п'ятірці, це дуже важливо. І ще дуже важливо, що буде і запобіжник тому, що партії не будуть виконувати цю вимогу. Бо якщо вони не виконають, ці списки не будуть зареєстровані. Таким чином, ми можемо почати докорінні зміни в українському парламенті. Окремо хочу подякувати лідеру Радикальної партії Олегу Ляшку і всій нашій фракції Радикальної партії за одноголосну підтримку цієї постанови, за ці прогресивні зміни, які нарешті мають шанс відбутися тут, в українському парламенті, бо всі ми знаємо, що жінки дуже відповідальні, жінки схильні до компромісів, жінки будують дуже такі потужні команди разом з чоловіками, але ж не в такій пропорції, як зараз вони присутні в парламенті. І якщо ми хочемо змін для багатодітних мам, для вагітних жінок, якщо ми хочемо робочі місця без дискримінації для жінок, де вони хочуть працювати, якщо ми хочемо бачити умови для жінок-військових, то ми мусимо почати ці зміни з найвищого законодавчого органу в тому числі. Бо якщо жінки будуть мати тут, у Верховній Раді, достойне представництво, то ми будемо мати ті зміни, які вимагає вимагає сьогодні наше громадянське суспільство, які вимагають сьогодні українські жінки, які є не тільки основою, берегинею українського суспільства, які платять тут податки, які створюють робочі місця, які представлені скрізь. Але, на жаль, в українському парламенті представлені дуже слабо. Давайте змінимо це разом. Давайте прийдемо до … Давайте прийдемо до найкращих європейських практик, давайте зробимо в Україні тут потужну державу, до створення якої долучиться і найкраща половина людства – жінки. Дякую. Дякую вам. Виступи від фракцій завершені. Зараз 9 хвилин від народних депутатів. Прошу провести запис від депутатів. Прошу жінок активно записуватися.

Шановний український народе, шановні депутати! Всі українські чоловіки поважають, шанують, кохають, підтримують наше поважне жіноцтво, і дає вам можливість брати участь, і ви самі берете, навіть не питаючи, діяльність в усіх органах влади. Нехай вам Бог помагає і допомагає в усьому: і в сімейному житті, і в роботі, і в досягненні кар'єри. Будь ласка, працюйте на благо родин і України. Але дивлюся, що скоро прийде час той, що потрібно буде ще боронити чоловіків, але це вже буде їхня особиста справа. Разом ми переможемо! ГОЛОВУЮЧИЙ.

Вона дбає про родину, вона ростить дітей, вона дарує життя новим українцям, навчає, лікує, захищає, заробляє гроші, а інколи і повністю забезпечує свою родину. Що найбільш болить? Що часто вона зустрічається з такими труднощами, як дискримінація на побутовому рівні, з боку держави – це низькі пенсії, це відсутність якісної допомоги жінці під час вагітності та догляду за дитиною, лікування, доступ до соціальних пільг, болить і пенсійний вік. Не треба забувати, що в Україні понад 60 відсотків жінок, більшість з яких є соціально активними, але зовсім незахищеними. Наша мета і ціль, яку ставить перед собою як пріоритет Радикальної партії Олега Ляшка, - дбати, підтримувати та залучати жінок на кожному рівні, в першу чергу це на рівні розбудови держави. Тому Радикальна партія, дякуючи лідеру Олегу Ляшку, впроваджує в життя та підтримує жінок, в тому числі і на рівні розбудови держави. Саме ця ініціатива, яка була і так само від члена нашої фракції Радикальної партії Заружко, яка включає в себе 30 процентів жінок в кожній п'ятірці, є гарною ініціативою та початком залучення жінок до державного будівництва. Дякую вам. Гулак Олександр Миколайович передає слово для виступу Олегу Валерійовичу Ляшку. Шановні колеги, не можу стриматися, коли мова йде про наших найчарівніших українських жінок. Я повністю підтримую Валерію Заружко, що в парламенті дуже мало українських жінок. Сьогодні, до речі, унікальний парламент в тому плані, що дві жінки сидять у президії вперше за історію українського парламентаризму. Я дуже сподіваюся, що в новому парламенті три жінки сидітимуть сидітимуть у президії українського парламенту: і Голова, і віце-голови парламенту. Тому що повага до української жінки починається від реалізації нею можливостей. Пройшов той час, коли вважали, що місце жінки на кухні. Хоча я вам скажу за свою Росіту, що коли вона мені готує щось на кухні, то моє місце теж поряд з нею, тому що так, як вона чудово готує, я просто не можу відійти. я не бачу жодного приниження для самих просунутих жінок, коли говорять, що місце жінки на кухні. Не тільки на кухні. Головне місце жінки – в серці чоловіка. От у моєму серці воно повністю зайняте цими чудовими жінками і нашої команди, і, безумовно, моєю донькою Владиславою, і дружиною, і моєю мамою, і всіма тими жінками, яких я люблю. Тому що у нас раз на рік згадують на День мами, дзвонять мамі, вітають. А я раджу всім чоловікам і дітям, і донькам дзвонити щодня і мамі, і бабусі, тому що, на жаль, прийде той час, коли нікому буде подзвонити, і щоб потім не шкодували, що не знайшли часу, не заїхали до мами на борщ, не подзвонили, не спитали: "Мама, як твоє здоров'я? Чи треба тобі якісь ліки? Як ти себе почуваєш? Як твій тиск?" Тобто треба цінити ці стосунки. І безумовно, змінювати державну політику, припинити гегемонію, вплив чоловіків, коли вважають, що вони розумніші від жінок. Я в своєму житті бачив дуже багато жінок, розумніших від чоловіків, і тому я вважаю, що українська жінка, а особливо коли стільки жінок в українському суспільстві, має повне право на реалізацію. Я хотів би, щоб в нашому чудовому Києві, нашій чудовій країні було якомога більше вагітних жінок на вулицях. Тому що чим більше вагітних жінок, тим щасливіша і краща країна. Щоб ця молода мама, яка носить у собі божий дар – дитину, щоб вона бачила впевненість в завтрашньому дні, щоб цій молодій сім'ї було де жити, де заробляти, як прогодувати свою дитину. Повага до жінки, любов до жінки повинна від слів переходити до діла. І справа не лише в гендерних квотах у виборчому списку. Зміна настроїв в суспільстві тому що якщо немає поваги до жінки, любові до жінки, якщо жінка використовується виключно для того, щоб, як сказав один мій колега, виконувати свою природню функцію – народжувати дітей, народження дитини – це не виконання природної функції, це Божий дар, це щастя, це велика удача і тому честь і слава нашим найкращим жінкам. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні українські громадяни, повністю згоден з тим, що жінки в Україні, вони є людьми, які перебувають в нерівному становищі. Стільки зусиль для того, щоб Україна стала процвітаючою, квітучою країною, але при цьому жінка в українському суспільстві, вона перебуває часто в суспільних відносинах в гірших умовах ніж чоловіки. Сьогодні я зранку навіть частину засідання пропустив, я був на прийомі на Виноградарі, на проспекті Гонгадзе. Пані Неля приходить, розказує свою складну історію життя – 81 рік, як вона все життя працювала, яка мізерна пенсія – 2 тисячі гривень. Все це свідчення того, що в Україні економічна скрута, реформи лише для ілюстрації на слайдах і для наповнення офшорних рахунків корупціонерами. Але при цьому ми не повинні забувати про роль жінок і про те, щоб їхній статус в українському політичному житті тільки підвищувався. Є вимоги, рекомендації європейських партнерів мати 40 відсотків жінок в парламенті. Я є автором закону, який вже давно працює, щоб… Закон запобігання політичній корупції, щоб 30 відсотків на наступних виборах, які в нас зараз відбуваються. І це заклик для всіх партій, щоб вже в наступному парламенті було не менше 30 відсотків ми заповнюємо український парламент жінками. Це абсолютно неприпустимо для сучасної європейської країни, при тому, що наші жінки в цьому скликанні – це є найкращими депутатами. Ірина Суслова займається правами людини. Ольга Червакова займається свободою слова. Наші колеги з Радикальної партії займаються встановленням справедливості. Вікторія Пташник – антимонопольними питаннями, Олена Бабак займається питаннями житлово-комунального господарства, Світлана Заліщук займається питаннями європейської інтеграції, Ольга Бєлькова займається питаннями енергетики. Це наш золотий фонд, це люди, які поклали все своє життя і 5 років для того, щоб реформувати Україну. І, звичайно, всі вони гідні бути представлені і в новому парламенті для того, щоб далі працювати. Оксана Юринець, я забув згадати колегу Юринець, яка займається питаннями євроатлантичної інтеграції. Це люди, які повинні бути представлені і в новому парламенті для того, щоб продовжити ті реформи і щоб до них долучилося ще мінімум 20 відсотків жінок в наступному парламенті. Але при цьому ми не повинні допускати жодних корупціонерів на наступних виборах до влади, тому що ці люди будуть знову грабувати. До речі, є світові дослідження, які вказують на те, що жінки в політиці є набагато менш схильними до корупції. Вони більш організовані, і це ще один заклик до всіх нас як політичних керівників, депутатів на наступних виборах давати дорогу жінкам і максимально робити Україну збалансованою в гендерному плані країною. Дякую за увагу. Дякую. Колеги, хочу повідомити, що на 5 хвилин продовжую засідання, ще два виступи. Один – від народних депутатів. Кошелєва передає Співаковському. Потім – Ірина Геращенко. І на цьому ми завершуємо обговорення. Це буде якраз 5 хвилин. Доброго дня, шановні колеги! Ну, по-перше, хочу подякувати свою колежанку пані Кошелєву за можливість виступити. Ви знаєте, 42 роки тому, ще за радянських часів, я чув одну лекцію від відомого фізіолога Рема Лукацького, який читав мені цю лекцію. Але він сказав фантастичну річ, яку я запам'ятав на все своє життя. Він сказав: "Ви знаєте, от жінка – це людина, а чоловік – це напівлюдина". Ну, ми здивувались. Чому? Тому що жінка може подарувати світу людину, а чоловік тільки їй може допомагати, але з великою любов'ю до наших жінок. А тепер, якщо серйозно, я хочу сказати, що це дуже правильно, коли Верховна Рада України взагалі розглядає, як побудувати безпечне середовище. Це елемент структури безпеки, це елемент структури комфорту. Тому що ми повинні якраз захищати права і вирівнювати. Якщо б у нас був баланс між чоловіками і жінками не тільки в школі, не тільки у владі, а повсюди, я думаю, що Україна не мала б таких проблем, як ми маємо. І тому дуже дивно бачити в школі жіночі обличчя, а у владі бачити чоловічі обличчя. І тому наша задача – через прийняття відповідних законів забезпечити цю рівність. Це є абсолютно нормально. Ми не порушуємо тут сімейних цінностей чи іншого. Ми якраз робимо нашу державу безпечною. Це проблема безпеки. Я вам чесно хочу сказати, що якщо б, може, Україна ще раніше прийняла би це законодавство, то, може, ми сьогодні і не мали б тих проблем, які маємо. В тому числі і подивіться на цей зал. Це не претензія, це просто, коли ми ділимо владу або ділимо якісь сировинні ресурси – все, зал повний. Коли ми говоримо про освіту, про науку, про інтелектуальну власність, про жінок, про права людей, на жаль, народних депутатів не так багато. Шановні колеги, я точно буду голосувати за цю постанову. Але, шановні колеги, так не можна. Давайте ще раз звернемося. Це проблема моральної відповідальності нас, народних депутатів, за те, що ми робимо зараз під куполом Верховної Ради. А жінкам я хочу побажати, щоб найбільш скоріше ми прийняли законодавство і той законопроект, який на Погоджувальній раді представляла Марія Іонова, для того, щоб ми хоча б почали процес вирівнювання і відповідного балансу створення у нашій владі. Будемо голосувати. І слава Україні! Дякую вам. І заключний виступ. До слова запрошується Перший заступник Голови Верховної Ради України Ірина Геращенко, будь ласка. 14:03:19 ГЕРАЩЕНКО І.В. Дякую. Шановні колеги, я, дійсно, хочу в першу чергу подякувати пані Сусловій за ґрунтовну доповідь і звернути увагу присутніх тут, що під час обговорення все одно все скотилося скотилося до, знаєте, дискусії про традиційні так звані ролі жінки, хоча жінка так само, як і чоловік, сама має повне право обирати свою життєву традиційну роль. Насправді тема доповіді стосується дуже важливої проблеми – дискримінації, дискримінації вразливих сфер жіноцтва. Але дискримінація взагалі в українських реаліях йде поряд з життям майже кожної жінки, в якій би сфері вона не працювала, чи вона є, займається традиційною роллю домогосподарки. Звідки йде корінь дискримінації? Він йде в першу чергу із того, що відбувається зараз в цій сесійній залі, коли навіть під час обговорення нав'язуються оці традиційні традиційні ролі, традиційні слова, чим має займатись жінка, а чим вона не має займатись. Ви знаєте, величезна ганьба цьому парламенту, в тому числі і виступаючим тут, що за 5 років не знайшли можливостей через свої стереотипи, через вавку в голові, вибачте на слові, прийняти, ратифікувати Стамбульську конвенцію. Тому що насправді так само сьогодні десятки країн її прийняли, в тому числі традиційно православні країни, такі як Грузія, тільки для того, щоб захистити жінку, захистити дитину від домашнього насильства. І мені би дуже хотілося, щоб наступний парламент цю свою зобов'язаність перед перед українським суспільством виконав. Друге. Абсолютно справедливо, що це непристойно, коли в українському парламенті і в уряді жінки складають менше 12 І тому, дійсно, дуже погано, що ми, попри всі зусилля МФО "Рівні можливості", які всі ці роки боролися з сексизмом, з дискримінацією, з неповагою до української жінки, з гендерними стереотипами, не прийняли надзвичайно важливий законопроект про квотування, і воно стосується не жінок, а осіб однієї статі, можливо, це чоловіки, дійсно, будуть, в партійних списках. Тому в цьому контексті ми закликаємо, щоб, можливо завтра, одним з перших законів було поставлено цей законопроект, поки ще виборча кампанія от тільки стартує, для того щоб політичні партії це МФО "Рівні можливості" розробило 1427 законопроект, - прийняли квоту і в кожному списку було не менше 30 відсотків осіб однієї статі, або ж щоб політичні лідери добровільно взяли на себе це зобов'язання, і так само, що особливо важливо, підтримали висування висування жінок на мажоритарних округах. Тому що там все ще складніше. На мажоритарних округах працює адмінресурс, працює фінансовий ресурс, до якого жінки, на жаль, українські, мають набагато менше, як справедливо зазначив один із виступаючих, доступ,у ніж українські чоловіки-політки. ГЕРАЩЕНКО І.В. …обличчя наступної Верховної Ради буде визначати, наскільки ми готові бути європейцями, присутність там жінок. І останнє. Я хочу особливо відзначити високу роль української жінки в миротворчих процесах. Це жінка-воїн, це і участь жінок в переговорах по мирному врегулюванню, це і висока активність мам, дружин наших українських заручників і політв'язнів в боротьбі за звільнення своїх близьких людей. Дякуємо вам українські жінки! І ми завжди будемо захищати ваше право на рівність. Дякую вам. Колеги, тепер ми формально проголосуємо. І ми будемо знати, що ця постанова вже є проговорена, і ми її зможемо розглянути без обговорення. Отже, ставлю на голосування проект Постанови 9408. Прошу підтримати.

Рішення не прийнято. Не дам по фракціям, не дам. Отже, колеги, я вважаю, ми провели дуже правильне і важливе обговорення. Ми сьогодні прийняли також звіт Рахункової палати. Завтра, колеги, я закликаю всіх до максимальної мобілізації. Ми будемо мати змогу завтра розглянути і звіт уряду. І завтра я розраховую, що доручення комітету про розгляд Закону про ТСК буде виконано і комітет регламентний прийме рішення. Ми будемо мати змогу перейти до розгляду Закону про тимчасові слідчі комісії. Тому прошу завтра всіх бути дисципліновано на 10 годину ранку в парламенті для продовження нашої роботи. А зараз я усім бажаю доброї роботи в комітетах. Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую закритим.